Kolega Grmoja, izvolite.

Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite.

Hvala vam

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege,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

li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mile Horvat, izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče HS, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Drugo čitanje Prijedloga Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Dakle na području RH azbest se počeo naveliko koristiti nakon II. Svj. rata i to prvenstveno u azbestno-cementnoj industriji u izradio kočionih materijala, azbestnih prediva te u brodogradnji i građevinarstvu. Problem azbestoze u RH naglašen je već 61. g. kad su opisani prvi slučajevi azbestoze pluća. S obzirom na potencijalnu ugroženost od pojave azbestne bolesti u profesionalnoj izloženosti, radnici su manje ili više organizirano podvrgavani periodičnoj zdravstvenoj kontroli. Na osnovu dinamike saznanja o štetnom utjecaju azbesta na zdravlje, niz je međunarodnih organizacija i ustanova predlagalo stalna smanjenja dopuštene razine azbesta u radnim prostorijama sve do zabrane uporabe azbesta u proizvodnji i upotrebi proizvoda koji sadrže azbest. Specifičnosti izloženosti azbestu sadržana je u tome što se znakovi oboljenja kao posljedice po zdravlje zaposlenih na poslovima sa azbestom javljaju u pravilu znatno kasnije i to od 20 godina od udisanja azbestnih čestica. Izloženost azbestu može uzrokova brojne bolesti pluća i pleure, kao što su azbestoza, zadebljanja pleure, bolest malih dišnih putova te druge maligne bolesti. Međunarodna organizacija rada je na 72. zasjedanju održanom 4. lipnja 86. g. usvojila Konvenciju o sigurnosti prilikom upotrebe azbesta kojom je predviđeno da se nacionalnim zakonima ili drugim propisima moraju odrediti mjere koje treba poduzeti za sprečavanje i kontroliranje te zaštitu radnika od opasnosti za zdravlje zbog profesionalne izloženosti azbestu te da se nacionalnim zakonima ili drugim propisima odrede potrebne mjere uključujući odgovarajuće sankcije za osiguranje djelotvorne primjene i poštivanja odredbe konvencije. RH pristupila je izmjeni zakonodavstva koje regulira maksimalno dopuštene koncentracije 93. g. Donošenjem Pravilnika o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i biološki graničnim vrijednostima. Države EU prihvatile su 99. g. obvezu izvršenja niza mjera za prestanak uporabe azbesta. RH je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU 2002. g. preuzela obvezu usklađivanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU uključujući i regulativu koja se odnosi na proizvodnju, promet i uporabu proizvoda koji u sebi sadrže azbest. Što se tiče postojećeg zakonodavstva, možemo reći da problematika azbesta regulirana je s više različitih propisa u RH. U cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu, donesen je početkom kolovoza 2007. g. paket zakona i to Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu zbog profesionalne izloženosti azbesti, zatim Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu omogućeno je radnicima stjecanje prava na starosnu mirovinu po povoljnim uvjetima, od povoljnijim uvjetima od tzv. općih uvjeta utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju. Dopunom Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu iz siječnja 2010. g. kategorije oboljelih radnika koji su tijekom rada oboljeli od bolesti uzrokovanih azbestom te je ta bolest utvrđena rješenjem o priznanju profesionalne bolesti od strane HZZO-a, omogućeno je i ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima uz povećanje mirovine za 26%. Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, RH preuzela je obvezu za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od azbestoze. Nakon naknadno u srpnju 2011. g. donesen je Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, kojim je priznato pravo na obeštećenje za 170 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu u Salonitu u stečaju Vranjic na dan 14. veljače 2006. g., a koji su zbog zabrane azbesta ostali bez radnog mjesta. Međutim, moramo naglasiti kako i dalje ostaje problematika vezana uz 7 bivših radnika Salonita koji su ostvarili uvjete, ali koji nisu podnijeli zahtjev za obeštećenje jer su u međuvremenu umrli. U samom zakonu o Plobestu, osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju, bila je proizvodnja azbestnih proizvoda. U listopadu 99. otvoren je stečajni postupak nad društvom i on je okončan u siječnju 2005. g. te je društvo naposljetku brisano iz registra. Obzirom da navedeni paketom zakona o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu, nije riješeno pitanje obeštećenja koji su dugoročno bili izloženi štetnom djelovanju azbesta na zdravlje, ovim prijedlogom zakona predlaže se obeštetiti 566 radnika koji su u periodu od 8. listopada 91. do 21. listopada 2002. g. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. te ostvaruju najmanje 5 godina profesionalne izloženosti azbestu, a sve sukladno stavu da do pojave bolesti ne može doći ukoliko radnik nije bio profesionalno izložen azbestu najmanje 5 godina, a stav je prihvaćen na 3. radnom sastanku o ekspoziciji i azbestu i sličnim vlaknima koji je održan 88. g. u Zagrebu. Za potrebe izrade konačnog prijedloga zakona izvršena je provjera broja radnika koji su bili u radnom odnosu u trgovačkom društvu Plobest d.d. u referentnom razdoblju. Obrazloženjem uz prijedlog zakona u prvom čitanju, utvrđen je broj 510 radnika koji ostvaruju obeštećenje. Dodatnom provjerom podataka, HZMO-a utvrđen je utvrđen je veći broj radnika koji ostvaruju pravo na obeštećenje u odnosu na obrazloženje uz prijedlog zakona u prvom čitanju za 56 radnika te ukupno iznosi 566 od kog je broja 55 osiguranika umrlo. Sukladno navedenom utvrđenju te sukladno čl. 4 konačnog prijedloga zakona za provedbu istog, Fond za zaštitu okoliša i energetiku, osigurao je dodatna sredstva potrebna za obeštećenje još 56 radnika koji ostvaruju to pravo. Kao referentni datumi su uzeti Dan neovisnosti, 8. listopada 91. te 21. listopada 2002. g. kao dan prije osnivanja društva Novi Plobest d.o.o. koji nije registriran za rad s azbestom. Radnici trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju koji ostvaruju uvjet, odnosno njihovim nasljednicima, predlaže se isplatiti svota obeštećenja obročno kroz 3 godine na način da se do kraja 2020. g. isplati iznos od 73 tisuće kuna, do kraja 2021. g. još jedanput takav iznos i do kraja 2022. iznos od 73 tisuće kuna na ime obeštećenja radi višegodišnje izloženosti azbestu odnosno ukupan iznos od 219 tisuća kuna po radniku. Iznos obeštećenja po radniku jednak je iznosu obeštećenja radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, zbog gubitka radnog mjesta radi zabrane proizvodnje azbesta. Obveze osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja, kao i obvezu isplate na temelju ovog zakona, preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i proračun RH nije ovim iznosom opterećen. Hvala.

obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Odmah na početku kažem da mi je žao što ovdje nije ministar Čorić, ja ga mogu nazvati ministar bezakonja i ugroze i ugroze RH jer ovaj zakon je iznad svega, ozbiljan zakon, tako da vremensko ograničenje koje ste stavili je meni apsurdno diskriminirajuće, štetno za ljude koji su radili u Plobestu, vi ste metnuli ograničenje od 8. listopada 91. do 21. listopada 2002. 2002. g., 5 godina. A što ako je čovjek radio 4 godine od 8. listopada 91. pa na ovamo, a prije je radio 36 godina u Plobest, znači 40 godina je radio u Plobest, neće ostvariti to pravo. I dat ćemo amandman. Dat ćemo amandman da se prihvati da nema ograničenja jer je to nepravda i diskriminacija, to je čista diskriminacija prema ljudima koji su radili i koji su obolili od azbestoze, teške bolesti. Naravno da taj amandman očekujemo da ćemo većinom svi prihvatiti, ali evo, da imamo priliku da vi sami sada to promijenite ili da Vlada da amandman jer je pravičan amandman. Što se tiče Salonita, da, 172 radnika su primila 219 tisuća kuna, međutim, za sva obećanja ministra Čorića za vrijeme dok je bio ministar, za njegova vremena bila su obećanja, znači da prije, tok je on bio ministar rada i mirovinskog, obećao je da će riješiti 50 neriješenih radnika u Salonitu koji nisu riješeni iz raznih razloga, ali zato ću u pojedinačnoj raspravi govoriti o tome što je se dogodilo. To je nepravda. Nije riješio.

nastavit ćemo sa replika poštovanom državnom tajniku. Još i prije nego što je počeo govoriti neki su digli replike pa idemo tim redom, prvi je poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedavajući. Pa da ova tema je u drugom čitanju, tema je ozbiljna zbog toga bih i pitao, zbog toga se i digla prije replika jel, vidimo da u ovome zakonskom prijedlogu u prvome čitanju smo tražili da nema vremenskoga ograničenja za sve radnike koji su radili, da ne bude vremensko ograničenje od '91. navedenoga datuma do 2002. nego da i oni radnici koji su prije radili jel postoji mogućnost da su ljudi radili 40 godina, a da ostvare, od ovoga datuma od '91. koji je naveden, da su radili samo 4 godine 364 dana. A ljudi su radili i ja mislim i dat ću amandman, tj. već je predan amandman, da se skine ovo vremensko ograničenje. Ja mislim da bi to bilo pravično i on je diskriminatoran ovaj zakon ako ostaje prema tim ljudima koji su također bili kontaminirani, izloženi ili obolili od azbestoze. Pa bi pitao tajnika zbog čega se skine vremensko Zahvaljujem se. Uvaženi zastupniče Bulj. Dakle ja mislim da će ovo biti osnovno pitanje u svim replikama, zašto smo kao referentni datum izabrali 8. listopad '91. godine. Dakle nije bilo lako odrediti referentni datum. I svaki referentni datum po sebi već otvara pitanje zašto ne neki drugi datum. Ja ću vas podsjetiti. „Azbest“ Ploče je osnovano '55. godine kao firma koja je prva počela proizvoditi …, baviti se proizvodnjom azbesta, poslovali su do '90.-te godine kada se ugasila i osnovana je firma „Plobest“ i registrirana je u 1. mjesecu '90.-te godine. Ta prva firma „Azbest“ Ploče je imala ne možemo doći do pravog podatka koliko ljudi, par hiljada ljudi je radilo sa prostora bivše države. Dakle ako sada tu priču postavimo na način da i pravni prednici imaju pravo na to, postavlja se pitanje da li ćemo na taj način postići pravu svrhu onoga što je ovaj zakon htio da postigne da se obeštete ljudi Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Saše Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Uvaženi državni tajniče. Moje pitanje je isto kao i mog prethodnika. Dakle, kako 8.10.? Vi ste sada u ovom uvodnom govoru svome kada ste nama obrazlagali ovaj prijedlog zakona, ja ću vas sada citirati u dvije rečenice „azbest se u Hrvatskoj počeo upotrebljavati nakon II. Svjetskog rata“ i onda ste obrazložili gdje se upotrebljavao. Onda ste isto rekli „u RH '61. godine primjećuje se prva štetnost azbest“, dakle u RH, a ovdje onda stavljate granicu 8.10.'91. Zašto niste sukladno novom Zakonu o blagdanima barem sada promijenili na 30.5.'90.-te godine? Kako to mislim? Koja vam je to referentna to točka? To nema nikakvog uporišta u ničemu. Umjesto da ispravite jednu veliku nepravdu vi ćete stvoriti

da li ćemo ispraviti nepravdu ili nećemo, to ja sada ne mogu odgovoriti. Ja samo hoću reći da za razliku od obeštećenja radnika „Salonita“ koji nisu imali pravo potraživanje po nekakvom nasljednom redu odnosno po osnovu nasljedstva, mi smo sa člankom 2. ovog zakona dali mogućnost da nasljednici ovih umrlih koji sam rekao da je 50 i nešto, dakle njihovi nasljednici u postupku nasljeđivanja mogu ostvariti pravo na konzumiranje benefita iz ovoga zakona. Dakle, pokušali smo ispraviti određene nepravde jer ponavljam, prije nas ovakvu stvar, ovakvo obeštećenje kao model je već bilo donešeno u slučaju „Salonita“ I bilo bi nepravda da smo u slučaju Salonita to radili, a u slučaju radnika Plobesta da nismo o tome vodili računa. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća Poštovani predsjedavajući, gospodine državni tajniče ja prvo želim pohvali ovu uopće inicijativu da se obeštete ljudi na ovaj način jer izloženost azbestu znamo što je napravio mislim da se radi o zasluženom pravu na obeštećenje. Predlažem da ipak idemo u treće čitanje, a imam konkretno 55 imena koji nisu obuhvaćeni ovim popisom i otprilike se tu radi o toj sumi o tom broju ljudi koji bi eventualno nadopunili ovaj postojeći broj. Znači, predlažem da uzmete vremena, da promislite i da ta nepravda koja se veže uz vremensko ograničenje, ne moramo je čak zvati ni nepravda, ali ako se veže uz vremensko ograničenje, ako se radi o tom broju ljudi mislim da bi bilo objektivno i realno i fer uvrstiti i te ljude koji nisu obuhvaćeni ovim popisom, evo. Stoga molim vas da razmislite u tom smjeru i da se i tih 55 ljudi uključi. Odnosno da se taj vremenski ovaj vremensko ograničenje makne. Da oni nemaju uvjete iz ovoga zakona, dakle fali im vjerojatno je dužina izloženosti od 5 godina u pitanju. Jer mi smo dobili od HZMO-a podatak o radnicima Plobesta, tvrtke koje želimo obeštetiti, e sad da li su oni na tom popisu ja sad to ne mogu reći, ali ako vi imate taj popis dajte nam ga da vidimo. Mislimo mi smo, mi smo i u odnosu na prvo čitanje prošili broj kad smo dobili egzaktni podatak.

Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, da li znate da je vaš prijedlog zakona u sukobu sa Zakonom o odgovornosti RH za štetu nastalu u u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ? Članak 2. zakona je protuzakonit i dali ste nam prijedlog koji je potpuno u nesuglasju s ovim zakonom. Isključivanjem radnika koji su radili prije '91. godine u obeštećenje je definitivno u koliziji sa ovim zakonom i to će vam pasti na Ustavnom sudu izglasa ovaj zakon i podnijet ćemo odmah ustavnu tužbu za ocjenu zakonitosti jer ste u sukobu sa ovim zakonom. Ovaj zakon vrlo jasno kaže da se ono što je bilo u SFRJ i radnici koji radili su u tim tvrtkama njih treba obeštetiti jer je Hrvatska pravna slijednica Republike Hrvatske. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvaženi zastupniče, dakle kad smo išli u prijedlog donošenja ovog zakona, znate vi to isto kao i mi on je prošao sve kontrole unutar državnih tijela, mišljenja, sve faze ispitivanja zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom. Prema tome, ako smo dobili sva pozitivna mišljenja tijela mi nema razloga da sumnjamo da je ovaj zakon, da bi ovaj Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Kirina. **Kirin, Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče ovaj zakon kao i mnogi zakoni postavio je određene vremenske okvire ali u svakom slučaju on sadrži u sebi socijalnu notu i empatiju prema onima koji su nastradali, oštećeni, oboljeli. Od 2005. godine kod nas je zabrana upotreba azbesta, dakle i u proizvodima i azbesta ingestijom i pijenjem ne šteti se zdravlju već udisanjem čestica. Da li imate informaciju koliko je građevina kod nas koje još sadrže azbest u globalu u cijeloj Hrvatskoj jer znamo da kad su se poručili 11. rujna blizanci u New Yorku oni su sadržavali u prosjeku 550.000 tona azbesta? Hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, doktore ja vam mogu, ja vam mogu omogućiti, mi možemo se dogovoriti da to bude vaše pitanje pa da vam Fond za zaštitu okoliša daje egzaktne podatke jer oni imaju podatke o količini, o broju kućanstava koji još uvijek imaju krovove s azbestnim pločama. Ja ovdje imam taj podatak, ali bi ga sad trebao potražiti i mislim da bi to onda izazvalo jednu drugu vrstu rasprave. Ja ću ih zamoliti da vam pošalju na vaš, na vaš klub ovaj egzaktni podatak. I zadnja replika poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. vezanih uz to od kad do kad i koliko godina. Mene zanima ukoliko je bio prekid radnog odnosa u firmi Plobest u razdoblju između 8.10.'91. i 21.10.2002., dakle ukoliko nije osoba bila u kontinuitetu, a kumulativno ima više od 5 godina, da li je ona uvrštena prema popisu HZMO-a u skupinu obeštećenih radnika? Uvaženi zastupniče ja sad to ne mogu reći da li je ona na popisu u evidenciji mirovinskoga, ali ono što mislim ovdje trebam reći da će cijelu proceduru upravnog upravnog postupka oko ostvarivanja toga prava odnosno realizacije ovoga zakona voditi stručne službe Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, njima će se u roku 90 dana morati zainteresirana osoba podnijeti zahtjev, podnijeti …/nerazumljivo/… dokumentaciju gdje će se onda slučaj po slučaj analizirati i gdje će se vidjeti da li netko u roku, izvan roka, da li ima, da li je radio na poslovima sa direktnim utjecajem, sa manjim utjecajem itd. Dakle, taj tehnički dio će biti reguliran između ostaloga poslije donošenja ovog zakona i pravilnicima, postupovnim aktima. li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegice i kolege. Tajniče sa svojim suradnicima. Pred nama je drugo čitanje vrlo bitnog zakona, značajnog iz socijalnog aspekta, ljudskog aspekta, ljudskog radili u Plobestu, obolili od azbesta, naravno da o tome treba razgovarati i ovo je jedan pohvalan zakon i to treba poštivati i cijeniti. Međutim, kao što su kolege rekle iz SDP-a i kolega Mrsić i kolega Orepić, pa svi skoro jedinstveno smo rekli da se može još doraditi jedan vrlo bitan dio, to su ljudi koji su radili više od 5 godina jer ispada mogućnost da ovoga da do ovoga datuma kojega sad spominjemo znači da, koji je zadat kao referenca, da je bilo ljudi koji su radili prije, mora ispasti da su radili 35 g., a da su u ovom razdoblju koje se određeno radili 4 godine i 364 dana i oni neće ostvariti pravo bez obzira što su svoj cijeli radni vijek proveli u Plobestu. Zbog toga evo, još jednom da Klub Mosta je predložio i amandman, već je predložen, doći će vam na klupe, tj. već je upućen, mislim da se ovaj znači rok, 8. listopada 91. g. do 21. listopada 2000. g. jednostavno to ograničenje vremensko da se briše. Ja mislim da bi bilo dobro razmisliti ili kroz ovo što je kolega Orepić predložio kroz ovaj dio da se odgodi u treće čitanje, da se vidi još koji su to ljudi ako se nije sve uskladilo, ili da se prihvati i ovaj tj. da nema vremenskog ograničenja i nikakav problem neće biti nama da mi, ako se vi suglasite da mi i povučemo ovaj amandman, a da ga Vlada prihvati jer ovdje se radi zaista o jednom socijalnom problemu, jednoj obavezi

od azbesta, da jednostavno prema njima ne pošaljemo, ne stvorimo nepravdu. Jer nema druge riječi nego smo napravili prema ljudima nepravdu, ali apsolutno pozitivan je ovaj prijedlog zakona, tako da bih, tako da nadam se da ćete razmisliti, evo, tijekom rasprave, da ćete stupiti u kontakt sa ministrom i da ćete naći model i način da se obešteti i ovi ljudi koje je spomenuo kolega Orepić, broj oko 50 ljudi, tako da i treće čitanje nikakav nije gubitak jer smo jednoglasni, svi su se skoro očitovali ovdje koji su u sabornici, još HDZ da jednostavno stupi u kontakt sa svojim ministrom Čorićem i da se ovaj, ova nepravda koja je određenom broju ljudi da se izbriše. Evo, mi smo predložili amandman i zadnji put u prvom prvom znači čitanju smo također, govorili da radnici, davali smo vam primjedbe da radnici, niste ih prihvatili. Razumijem vas da imam, mora biti nekakav referen, međutim, ne radi se tu o velikom očito broju ljudi, mislim, da je jedan čovjek, veliko je, ali da to za državu apsolutno ta nepravda ništa ne predstavlja da se riješi i ovih 50 ljudi radili u Plobestu Pločama. Naravno, kad govorimo, pošto imamo ovdje ovaj i Salonit u Vranjicu i jedni drugi pravo imaju po istoj zakonskoj osnovi, jednostavno tu nepravdu treba ispraviti, a ja bi ovdje i pročitao pismo koje je uputila Udruga Biglovi Biglovi azbesta i njihov predstavnik zbog toga što moramo razmišljati, ovaj zakon 2011. što je donesen o radnicima Salonita u Vranjicu i tu imamo jedan sličan problem u tome zakonu, smatram da bi bilo dobro da uputite izmjene i toga zakona ili da zajedno napravite ovaj zakon što prije, naravno, ono čeka sad vremenski što se prije riješi, to bolje jer evo ja mogu i pročitati pismo koje je uputio nama dopis u klub ispred udruge, kako sam rekao za, evo, ja ću ga i citirati za vrijeme, dok je Tomislav Čorić bio ministar rada i mirovinskog sustava, 3 puta su održani sastanci sa državnom tajnicom Katarinom Ivanković Knežević u ministarstvu gdje isključivo tema razgovora bilo obeštećenje 50 radnika Salonita koji su preskočeni u obeštećenju. Obeštećeno je 200, 172 radnika, po 219 tisuća kuna. Za vrijeme kad je Tomislav Čorić preuzeo Ministarstvo zaštite i okoliša sa njim su osobno održali 2 sastanka u Trogiru i Splitu, ponovno su isključivo teme bile obeštećenje 50 radnika Salonita, tj. dogovoren je način rješavanja i konačni termin rješavanja kojega je Čorić po vlastitom prijedlogu prijedlogu trebao dostaviti do 15.6.2019. Umjesto prijedloga rješenja o kojem smo načelno imali dogovor sa Čorićem, očito da nas je svjesno prevario, iskoristio da bi pokupio informacije jer smo vidjeli da ne vlada materijom. Mi poštujemo i veselimo se mogućnosti da se riješi, riješe radnici Plobesta iako su kriteriji, morali bi se uskladiti i složeni su vrlo čudni, blago rečeno, prema ovih 50 ljudi kao i 50 drugih su nepošteni i nepravedni prema dugogodišnjim radnicima. U svim zakonskim prijedlozima kod predlaganja zakona lex Plobest radnici Salonita ispali su iz svih opcija rješavanja. drugog čitanja zakona u Saboru, molim da zatražite odgovor, ako možete poslušati, znači ovo je dostavljena udruga koja skrbi o onima koji nisu obeštećeni jer se radnicima, odgovor, što je s radnicima „Salonita“ i zašto su preskočeni kod rješavanja. Nama je jasno da stranka kojoj pripada Ćorić rješavajući „Plobest“ nastoji riješiti taj problem i oni to šalju poruku da uvažavaju, a Solin i Kaštela odakle dolazi većina radnika „Salonita“, ali ima ih iz zaleđa smatraju smatraju da mu nisu bitni očito kao ljudi koji će glasati za njega. Znači ovo je poslao ispred Udruge „Biglovi azbesta“ iz Vranjica. Smatram da ova nepravda za ovih, bez obzira ovo je znači udruga poslala, razočarana je ministrom Ćorićem što im se nije javio, što nije ispunio obećanje i oni pitanju, što sa tih 50 znači slično kao i u „Plobestu“ s ovih 50 koji nisu riješeni zbog ovih ograničenja ili ne znam zbog čega sve ne. bi tribalo ići i u te izmjene i obeštetiti i tih 50 radnika ili koliko je već broj, triba provjeriti možda ih je više, ovo je poslao predstavnik udruge, da se riješe ti ljudi koji su obolili. Pa to je prema Bogu, prema čoviku, prema pravdi mislim mislim jednostavno je pravično da se riješi tih 50 ljudi. Pa neće država propasti za tih 50 ljudi, ali nemojmo stvarati nepravdu prema jednom čovjeku bilo kojem čovjeku, a poglavito prema tim ljudima koji su obolili ne svojom krivnjom. To su ljudi koji su stvarali dodatnu vrijednost, ali evo azbest je proizveo što je proizveo. Naravno da mi to predlažemo taj zakon, ispast će da ga mi forsiramo, ali očekujem da će to Vlada sagledati, da će to ministar Ćorić sagledati koji je trebao biti ovdje, koji je već saslušao te ljude i kada su se sastali kada je bio ministar doli u Kaštelima i u Splitu kako oni navode da su dva sastanka da su imali, ako im je dao obećanje neka ispuni to prema ljudima. Meni je žao što ministar nije sada ovdje, ali evo volio bih da se riješi i problem „Plobesta“ na ovaj način ili da prihvatite ovaj amandman kojega smo mi uputili ili da vi, mi ćemo ga povuć ako vi prihvatite da ne bi bilo da nešto mi sada tu politiziramo, a naravno da bi bilo dobro da se riješi usputno da ne bude nepravda prema radnicima iz Vranjica tj. iz bazena splitskoga Solina i Kaštela. Međutim, ovdje bih ja još postavio jedno pitanje o kojem bi mi tribali razmišljati. Netko živi u Vranjicu i okolo, tu pušu bure jake, vjetrovi, postavlja se pitanje koliko je ljudi obolilo od azbestoze koji su živjeli na tom području? Imate li taj podatak? Jel nisu ni ti ljudi krivi ako su živjeli blizu tvornice, ako su živili, pa da u perspektivi vidimo koliki su, mene zanimaju baš koliko ima oboljelih od azbestoze. Postoji li taj podatak koliko je ljudi obolilo? Ali vjerojatno u tome bazenu gdje tvornica bila i „Plobesta“ poglavito u ovome bazenu splitskom gdje je Vranjic, Solin, gdje je Split odmah u blizini, to je predgrađe, koliko ima oboljelih i o tim ljudima isto također tribalo bi voditi brigu. Još jednom uvažavam i ovaj vaš prijedlog, žao mi je šta niste prihvatili to iz prvog čitanja. Vidio sam suglasnost većine ovdje saborskih zastupnika da se riješi i ovaj problem koji nije upao zbog vremenskog ograničenja ili zbog čega sve ne i ovi što se tiče u ovome sada aktualnom zakonu o kojem raspravljamo „Plobestu“, ali očekujem i tražim, evo ja vjerojatno mislim da su tako saborski zastupnici misle da se takva nepravda ispravi i prema prema „Salonitu“. Jel ako ministar misli samo da je „Plobest“ pošto je on iz Ploča, ne smi na taj lokalpatriotski način razmišljati, a o Solinu drukčije. Znači prihvaćam ovo što se tiče „Plobesta“, da se skine vremensko ograničenje, da se riješi ovih 50 ljudi na način da iđete u treće čitanje pa da provjerite sve te podatke što prije da se dođe ili da prihvatite ovaj amandman bez ograničenja i da smo taj problem riješili ili da vi date prijedlog da ne bude naš amandman. Prema tome, otvorene su vam sve opcije, očekujem evo tu je i kolega predsjednik kluba HDZ-a kolega Bačić on može zovnuti ministra Ćorića, vi možete stupiti uvaženi tajniče sa ministrom Ćorićom, dogovorite se, ima vremena, evo još ćemo raspravljati i da se to uredi pravično, pošteno i da bude prema svim tim ljudima koji su žrtve azbesta i koji su radili da se taj problem riješi na najpošteniji, najpravičniji, najsocijalniji socijalnom osjetljivošću, a i namjera ovoga zakona je u biti socijalno osjetljivo. Prema tome, ne vidim niti jedan razlog, evo kolega Bačić je iza mene da se ovo ne podrži, a on je u blizini tih područja i zna što znači nepravda prema bilo kome. U ovome slučaju radi se o 50 ljudi u Pločama i tome bazenu i radi se o 50 ljudi u Vranjicu u Solinu i kaštelansko-splitskom bazenu, prema informacijama koje ja imam od tih udruga, ali to bi sve skupa tribalo prihvatiti. Evo pa očekujem odgovore i da će se o ovoj raspravi doći do najpoštenijeg i najpravičnijeg rješenja za radnike „Plobesta“ i naravno ako može da vidimo u perspektivi da riješimo pravično i radnike „Salonita“ Vranjic koji nisu obeštećeni također se radi o broju 50-ak bivših radnika. Hvala lipa. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. je drugo čitanje Zakona o obeštećenju radnika Trgovačkog društva „Plobest“. Mi smo vrlo detaljno tijekom prvog čitanja iznijeli Klub zastupnika HDZ-a u kojemu u kojemu smo podržali i rekli kako je za svaku pohvalu da se ovim zakonom omogući obeštećenje 566 u onom prvom prijedlogu zakona, a prilikom prvog čitanja bilo je 510 radnika zbog višegodišnje izloženosti azbestu, a koji su u razdoblju od 8. listopada 1991.g. do 21. listopada 2002.g. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest i Plobest d.d. u stečaju zbog višegodišnje izloženosti azbestu. Osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest bila je proizvodnja azbestnih proizvoda, a problematika azbesta regulirana je s više različitih posebnih propisa. U cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu još početkom kolovoza 2007.g. donesen je paket zakona, Zakon o uvjetima za stjecanja prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, zatim Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. tim su se zakonima rješavala pitanja za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima, čini mi se oko 26% je povećana tada mirovina radnicima koji su bili profesionalno izloženi azbestu, zdravstveni nadzor i dijagnostika, te pravo na obeštećenje radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu. Dopunom Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu koji je donesen u siječnju 2010.g. kategorija oboljelih radnika koji su tijekom rada oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom, te je ta bolest utvrđena rješenjem o priznavanju profesionalne bolesti HZZO, također je omogućeno ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima, te time povećana mirovina. Budući da navedenim Zakonom o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno, bili profesionalno izloženi azbestu, nije riješeno pitanje obeštećenja radnika koji su bili dugoročno izloženi štetnom djelovanju, predložen im je upravo ovaj zakon koji se odnosi na radnike Plobesta i Plobesta d.d. u stečaju. Kao početak referentnog razdoblja, to sam već rekao, utvrđen je datum proglašenja neovisnosti, a sada po novom prijedlogu zakona, dan HS 8. listopada zaključno sa 21. listopadom kad je, kad je osnovano novo, novo društvo, novi Plobest d.o.o. koji nije registriran, to je važno reći za rad s azbestom. Ono što se ovim zakonom u meritumu rješava to je da će se isplatiti radnicima trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju iznos od ukupno 219.000,00 kn kroz 3.g., godišnje 73.000,00 kn pod uvjetom da su u tom referentnom razdoblju proveli 5.g. u tim predmetnim društvima, dakle u Plobest i Plobest d.d. u stečaju. Obvezu osiguranja sredstava kao što to, kratki zakon od svega par članaka govori, osigurati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i on će isplatiti radnicima takve godišnje iznose. Ono što bih ja sada dodao, dakle prije svega pitanje ustavnosti ovog zakona o kojemu je govorio kolega Mrsić, dakle slično je on govorio onda kada smo donosili Zakon o stručnom osposobljavanju radnika kada je bilo definirano da će se taj zakon odnositi na osobe mlađe od 30.g. i i tada je bilo slično postavljeno pitanje zašto, kako je to suspektno s ocijene, s ocijene zakonitosti odnosno ustavnosti tog zakona jer da diskriminira one koji imaju 31.g., pa onda bi taj zakon, zato što ne obuhvaća i one koji imaju 31.g. ili 30.g. i jedan dan, da bi to onda trebalo biti suspektno s ocijene osnova ustavnosti, što nije slučaj, ja mislim da je čak i Ustavni sud presudio, nisam siguran. Može se postaviti i pitanje jel onda suspektan s ocijene ustavnosti Zakon od primjerice stambenom, subvencioniranju stambenih kredita gdje smo definirali da je granica životna, životne dobi Naime, tim zakonom se smatra da su mlade osobe one na koje će se zakon odnositi, osobe u RH koje nemaju riješeno stambeno pitanje, nemaju nekretnina u svom vlasništvu, a mlađi su od 45.g., može se postavit i pitanje nije li to onda protuustavno zašto se to ne bi odnosilo i na osobu koja ima 45.g. i dva dana, tako isto ovdje, dakle ovo nije ustavno pravo. Kada RH odluči da će obeštetiti određeni broj radnika, to je jedno novo pravo koje se daje, nije time nikome ukinuto neko postojeće pravo, tu se radi o novom pravu kojega ova država ocjenjuje da je vlasna isplatiti i da je to isključiva odluka ovog predstavničkog doma, dakle HS da će se to novo pravo kojim se obeštećuju radnici Plobest i Plobest d.d. u stečaju odnositi samo na one građane RH koji su zaposleni bili u tim tvrtkama nakon dana proglašenja neovisnosti RH, a sve do trenutka dok je postojala tvrtka koja se bavila proizvodnjom azbesta i to je potpuno jasno. E sada pitanja pravičnosti, dal je to dobro ili nije, o tome odlučuje HS, to ne to ne može biti predmet ocijene ustavnosti to je stav, politički stav ovog doma, hrvatskog parlamenta da na prijedlog Vlade odbije ili ne prihvati takav stav, ali on nije protuustavan, to je ono što je bilo važno za reći, kao što nije bilo ni protuustavno da se ograniči SOR, stručno osposobljavanje radnika samo za one koji su mlađi od 30.g., a ne one i koji su mlađi od 31. ili 37.g. života, tako je i ovdje isti, potpuno identičan slučaj. Ovo se radi dakle o političkoj odluci da li će se i u kojoj mjeri uhvatiti i obuhvatiti radnike trgovačkog društva Plobest koji su bili neposredno izloženi utjecaju, štetnom utjecaju azbesta, zato držim da je to dobro. Što se tiče povlačenja paralela, slažem se da Vlada razmisli u onom dijelu u kojemu se odnosi na zaposlenike bivšeg Salonita iz Vranjica. Ako tamo još postoji i jedan radnik koji je bio izložen utjecaju azbesta, ako postoji i jedna grupacija radnika koja nije obeštećena i time povrijeđeno njihovo pravo, a mogu se u smislu osnovnog zakona podvući pod one koje bi se trebalo obeštetiti, ja jesam za to da ministarstvo o tome razmisli i da se određeni broj radnika iz Salonita d.d. iz Vranjica, da se o tome razmisli. To apsolutno, ali to nije povezano neposredno uz ovaj zakon. Postoje zakoni koje je HS usvojio nakon što je 2006. zabranjena proizvodnja azbesta u RH i proizvoda od azbesta i to treba rješavati tim zakonima i to ne treba povezivati sa Zakonom o obeštećenju radnika Plobesta. Zato mi u Klubu HDZ-a držimo da je ovo dobar zakon, da je on socijalan, da on razumije problematiku ljudi koji su bili izloženi, neposredno izloženi azbestu i da se te te ljude obešteti i da, što je vrlo važno nakon usvajanja ovog zakona da, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čim prije uđe u realizaciju ovog samog zakona, kako bi se doista taj taj zakon što prije proveo. Dobro je da je između dva čitanja Vlada RH, resorno ministarstvo utvrdilo kako je taj broj od 510 radnika koji su radili u Plebestu i Plobestu d.d. u stečaju više od 5 godina u referentnom razdoblju, ustvari nije bio točan i kako je preostalih 56 zahtjeva ili 56 osoba koje su sada obuhvaćene sa ovim zakonom, to je dobro, to je pravično i dobro je da, ako i još postoji, ako postoji još ljudi koji sad ove uvjete zadovoljavaju, a izvan ovog obuhvata od 566 radnika, bilo bi dobro da se obuhvate. Evo, u tom smislu, mi ovakav zakon podržavamo u Kluba zastupnika HDZ-a i ima našu potporu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Mi imamo u drugom čitanju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. U prvom čitanju kad smo imali ovaj zakon onda smo otvorili dvije teme i o dvije teme je bila rasprava, rasprava je bio početak primjene tog zakona, dakle, 8. listopada 91. i bila je tema izloženosti azbestu o trajanju od 5 godina. Vi ste u obrazloženju za drugo čitanje ostavili istu opciju. Ono što mi cijenimo, cijenimo uvijek napor da se proba problem riješiti. Ja sam apsolutno sigurna da nitko ovdje nema čarobni štapić i da čarobnim štapićem može iznaći najbolje moguće rješenje. Odlučili ste se za 8. listopada 1991. g. Oko tog datuma smo imali neku raspravu, čak štoviše bilo bi dobro da ste ga pomaknuli obzirom da smo i neke datume mijenjali, ali tu ste tu gdje jeste. Tema je ovih 5 godina izloženosti azbestu. Tema je iz razloga što je ono što vam je referentno, referentno vam je iz 1988. g. kad je bio radni sastanak o problemu koji izaziva azbest i slična vlakna i gdje su tad analize pokazale da je oni koji su izloženi 5 i više godina zapravo mogli imati određene ugroze i mogu imati određene probleme. Da li je tome tako, ja sam pitala i državnog tajnika na odboru koji je bio, pitala sam da li imate neke referentne nova saznanja, da li imate neke nove podatke na koje se možete referirati jer mi se čini da je to iz 1988. g. puno prestaro i sigurna sam da postoje možda i na europskoj i na svjetskoj razini određene analize koje pokazuju taj problem. Dakle, ja znam nekad znate, kad gledate neke programe, onda svatko se targetira odnosno ima određenu zanimaciju. Meni su zanimacije pogotovo u kasne noćne sate, svi oni programi koji se bave unutrašnjim uređenjem pa oni koji nešto ruše, grade i ostalo što naravno, odgovara mojoj struci i onda ima jedan američki program gdje oni kupuju stare kuće i uređuju nove. I onda kad dođu tamo radnici odnosno šefovi gradilišta i otkriju da je bilo što od azbesta, onda obustavljaju radove, zovu se inspektori, više nitko ne smije ići na gradilište i više nitko ne smije biti ni to malo kad rupi i gradi novo izložen azbestu. naravno da ta priča s azbestom, pogotovo kod nas je priča koja sam sigurna da ima i puno, dakle da je ta izloženost azbestu, tih 5 godina, to je ono što je nama u Klubu GLAS-a sporno. Nama je sporno tih 5 godina, odgovor, ja to znam, znate, uzmete doktoru Rukavina, pa dr. Rukavina direktno iz rukava kaže 2 godine, 3 godine, 5 godina se otprilike sa istim argumentima. Mi bi voljeli da točno znamo koji su argumenti za 5 godina. Voljeli bi znati da li zaista postoje neke stvari koje, jer ono što imamo prilike malo i kad smo i razgovarali tih 5 godina je stvarno sporno. Dakle, ideja da se riješi dobro došla. No, imalo je prilike između prvog i drugog čitanja možda i pojačati vaše argumente za 5 godina ili možda se odlučiti i za nešto i za neki drugi vremenski period. Obzirom da imam osjećaj da često mi idemo sa zakonima u dva čitanja da bi se pokazalo ta jedna demokratičnost, pa evo mi nećemo zakone u prvom čitanju nego ćemo u u dva čitanja, pa u dva čitanja je dobro da prođe, ali u ovom zakonu nema nikakve razlike između prvog i drugog čitanja, nema nikakvih argumenata s kojim ste malo jače potkrijepili vašu odluku da je to 5 godina, stoga ćemo mi u Klubu GLAS-a vezano uz ovaj zakon koji i dalje kažemo da je dobar zakon biti suzdržani. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika je onaj HSS-a i Demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, danas diskutiramo o Zakonu o obeštećenju radnika Plobesta, mada bi bolji naslov za ovaj zakon bio obeštećenje države radnicima Černobila na ušću Neretve. Tvornice koja je umjesto blagostanja radnicima donijela smrt i patnju jer oni koji su radili najduže, najlošije su prošli, rijetki su dočekali mirovinu, većina ih umrla od raka i nema ih više. I sasvim sigurno je da država treba obeštetiti radnike i to je nešto što je dug ove države prema njima, ali opet u ovom zakonu radimo diskriminaciju i radimo stvari koje nije trebalo napraviti. Citirat ću riječi Smiljana Batinovića Crnog iz Udruženja žrtava azbesta koji okuplja bivše radnike tvrtke Plobest iz Ploča. Evo, neki dan je umrla Mara Karamatić Sabanje, ona vam je 165 žrtva azbesta i azbestoze. Rak pluća i 2-3 mjeseca po bolnicama, kemoterapija i smrt. Pomoći nema, spasa nema, umri i gotovo. I nije mi jasno zbog čega sada Vlada jedan dobar zakon, zakon koji će nešto pružiti tim radnicima jer zdravlje se ne može kupit, ograničava samo na one koji su radili u Plobestu 1991. godine. Jer Mara kao i brojni njezini kolege iz pogona pločanskog Plobesta koji je proizvodio proizvode od azbesta nije dočekala obeštećenje RH za narušeno zdravlje. Država je pripremila nekih 111 miliona kuna za obeštećenje, njih 510, čuli smo sada za neki drugi broj, mi smo cijelo vrijeme i govorili da je uopće pitanje kako se uopće taj broj izračunao i da su nam nejasni kriteriji koje je Vlada primijenila da odredi broj ljudi koji će dobiti obeštećenje. Da, točno je da Vlada na taj način želi rještiti pitanje radnika te tvrtke i činjenica je da ih treba obeštetiti, međutim potpuno je nejasno zašto je to razdoblje od 8. listopada 1991., jasno je zašto je 21. listopada 2002. godine. Ministar zaštite i okoliša inače rođeni Pločanin, Tomislav Ćorić izvijestio nas je u prvom čitanju da će predloženim zakonom se omogućiti isplata obeštećenja obeštećenja radnicima u ukupnom iznosu od 219.000 po radniku koji je proveo na radu 5 godina. Što oni koji su proveli 4 godine, jer su radili prije 26 godina? Ili netko tko je radio 37 godina u Plobestu i onda još 3 godine je radio, dakle kad je Hrvatska postala samostalna, suverena država? E, on neće imati pravo. A netko tko se recimo zaposlio '90., '91. u Plobestu i bio samo 5 godina i onda otišao, e on će imati. Ovaj prijedlog je izazvao lavinu nezadovoljstva i ogorčenja među brojnim bivšim azbestašima i članovima njihovih obitelji. Ogorčenje ne mogu skriti niti djeca čiji su roditelji radili na opasnim poslovima puna dva desetljeća od početka '70. do početka '90. godina prošlog stoljeća, ali kako sugerira prijedlog zakona očito u pogrešno vrijeme. Smatram da je sve radnike bilo potrebno jednako obeštetiti, jer ovako ispada da je majka, da je država jednima majka, a drugima maćeha. čista nepravda prema radnicima Azbesta koji su svoj radni vijek proveli u firmi iz kojeg je kasnije nastao Plobest, jer su oni zavisno od stupnja oboljenja i oni koji su to uspjeli doživjeti dobivali po 30 do 90.000 kuna. Dakle, još jednu nepravdu radimo. Ono što sam rekao i u replici, ponovit ću opet. Ovaj prijedlog zakona je u koliziji sa zakonom koji je ovaj sabor donio 2003. godina, a to je Zakon o odgovornosti RH za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ. Citirat ću samo Članak 1. da vrlo jasno ukažem na to da je ovaj prijedlog zakona u koliziji sa ovim zakonom i da je protuzakonit. Članka 1. stavak 1. RH kao jedna od pravnih slijednica bivše SFRJ odgovara za one štete u bivšoj SFRJ za koje je po tada važećim propisima odgovarala bivša SFRJ, ako se razboritim i pravičnim prosuđivanjem svih okolnosti konkretnog slučaja, posebice državljanstva, prebivališta, trajnog boravišta odnosno sjedišta oštećenika i štetnika, mjesta štetne radnje i nastalih štetnih posljedica, načina uzrokovanja štete i drugih okolnosti odmjerenih u njihovoj ukupnosti može zaključiti da RH od svih drugih država, pravnih sljednica, bivše SFRJ, u najbližoj vezi s konkretnom štetom. Pa kud ćete točnije, dakle Plobest je bio u RH, to su bili hrvatski državljani, radili su na hrvatskom teritoriju i di ćete veće potvrde da je ovaj zakon trebao obeštetiti sve radnike Plobesta bez obzira kada su radili, da li u bivšoj SFRJ

pobliže definira na koga se odnosi ta šteta i u st. 2. citiram, smatra se da postoji najbliža veza iz st. 1. ovog članka ako je oštećenik u vrijeme štetnog događaja bio državljanin bivše socijalističke RH odnosno pravna osoba sa registriranim sjedištem na njezinom teritoriju, a šteta je počinjena na na državnom teritoriju RH, pa gospodo di je onda bio Plobest, bio je di, u Italiji, u Albaniji, pa bio je u RH i prije '91. i nakon '91., stoga ja plediram na vladajuću većinu da usvoji amandman i da maknemo taj dio u čl. 1. koji govori od kada se računa vrijeme za stjecanje uvjeta za obeštećenje sasvim je jasno da to nisu državljani drugih država, da su to državljani RH, da je Plobest bio na teritoriju RH i sasvim sigurno da ako se usvoji zakon u ovakvom obliku kao što je sada, da ćemo dati ustavnu tužbu i siguran sam da će Ustavni sud staviti izvan snage ovaj, ovaj članak koji je u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest jer bivši radnici Plobesta boje se za svoju budućnost, ne znaju što im donosi dan ili noć, doslovno svaki dan gledaju smrti u oči i pitaju se tko je slijedeći. Slaba će im biti utjeha ovaj zakon jer ne može se nadoknaditi zdravlje i citirat ću jednu, dvije rečenice jednog od oboljelih od azbestoze, ne treba nama ništa, mi bi dali još toliko da nam vrate zdravlje, a izgubljeno zdravlje neće i ne može im nitko nadoknaditi, pa ni država koja se čini da se dobro isprsila i daje novac radnicima jer su bili izloženi štetnom djelovanju azbesta jer tako stoji u prijedlogu zakona, ali i taj prijedlog zakona dio radnika stavlja izvan njegovog dosega i sasvim sigurno da su ljudi opravdano nezadovoljni jer su neke stvari ovim zakonom pogrešno postavljene, jasno da se pozdravlja namjera Vlade da se radnike obešteti, ali nije trebalo ograničavati period na koji se to odnosi, nego zakon se treba odnositi na sve bivše zaposlenike, na tom tragu smo iz Kluba HSS-a i Demokrata uputili uputili prijedlog amandmana, nadam se da će to većina saborska prihvatiti jer je to nešto što je moralno, što je odgovorno prema svima onima koji su radili u Plobest. Ako ostane tako kao što je, ovakvu imamo situaciju, kao što sam već i rekao, da nekome nedostaje nekoliko mjeseci, nekome nekoliko tjedana, a nekome nekoliko dana da bi dobili novčano obeštećenje, možete zamisliti kako se osjećaju ti ljudi, zakona Ministarstvo rada i mirovinskog, Ministarstvo energetike i zaštite okoliša nisu konzultirali se sa članovima udruga nego su sve napravili, u navodnike posebno se to čudi jer je ministar rođeni Pločanin i to je nešto što je očito mogao znati da je, da ljudi u Plobestu rade i prije '91. i nakon '91. I što sad? Kolko znam vladajuće, oni će izglasati zakon, mi ćemo dati amandman koji će vladajući odbiti, krenut ćemo na Ustavni sud, no sasvim sigurno da ministar Ćorić ministar Ćorić zbog ovog zakona i zbog diskriminacije radnika sigurno da će teško u miru popiti kavu na rivi u Pločama. Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika onaj SDP-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, pa evo i moji prethodnici prije mene puno su rekli, ja ću reć u ime Kluba SDP-a, mi prije svega smo zadovoljni što do ovog zakona dolazi jer on rješava jednu dugogodišnju nepravdu i traumu koju proživljavaju bivši zaposlenici ovih tvrtki i njihove obitelji i kao što smo rekli u prvom čitanju, glavna primjedba je na ovaj datumski okvir i to govore svi prethodnici prije mene i ta primjedba glavna je bila i u prvom čitanju zakona i stoga meni nije jasno zašto vi u Vladi to odbijate, zašto to niste htjeli prihvatiti jer nema niti jednog jedinog suvislog obrazloženja kojim to možete branit i mogli ste očekivat ovu raspravu, dakle da će danas biti opet ovakva, u biti će se preslikat na onu raspravu iz prvog čitanja. Pozdravljam ovo što ste prihvatili određene primjedbe, pa ste proširili na dio, na dio ovoga ljudi još više, za ovih 50-tak s ovim izmjenama ali u biti suštinsku primjedbu niste prihvatili do drugog čitanja. I sada ja neću vama ovdje objašnjavat ko i moji prethodnici što je dobro što su govorili jer nema smisla da ja sada govorim, neko ko je radio 4 godine i 11 mjeseci i 1 dan neće imati pravo, a neko drugi ko je radio ovolko ili ili neko ko je radio 29 godina neće imati zbog tog datuma to nema nikakvog smisla. Dakle da ste maknuli ovu granicu od 8.10.1991. bespotrebne bi bile sve ove rasprave i ne bite ovim zakonom koji bi trebao ispraviti jednu ogromnu nepravdu nanosili nove nepravde prema brojnim ljudima. To je jedna stvar. Druga stvar, puno smo razgovarali u prvom čitanju i danas i još ćemo razgovarati kasnije kroz ove pojedinačne rasprave zašto 8.10., Dan Dan Hrvatskog sabora? Evo ja vas pitam. Kakve veza Dan Hrvatskog sabora ima sa time koliko je neko bio izložen azbestu? Jer ste promijenili Zakon o blagdanima i praznicima od prvog čitanja. Zašto nije 30. svibanj '90.-te godine Dan hrvatske državnosti referentna točka? Zato što su to samo datumi koji rade barijere i rade nove nepravde i to je nepotrebno i to ste trebali promijeniti. Nema oporbenog kluba koji nije dao amandman da se ta barijera makne. I ja ću odavde isto pozvati vas vladajuće, neka i Vlada da amandman, dajte vi to predložite i maknite kada niste već između dva čitanja jer znam da ćete oporbene amandmane odbiti jer da ste htjeli to prihvatit onda bite prihvatili odmah između ova dva čitanja, to nema nikakvog smisla. Vi ste državni tajniče, evo ovdje ću ponoviti ko i u replici u svom uvodnom izlaganju nama rekli, „upotreba azbesta na području RH krenula je odmah poslije II. Svjetskog rata“, to ste vi ovdje rekli, to je vaš citat. Onda ste rekli u Hrvatskoj u RH prvi prvi problemi i štetnost azbesta primijećena je '61. godine, a onda stavljate nekakvu datumsku prividnu granicu 8.10.'91. godine. 8.10.'91. godine. Zašto 8.10.'91. godine ako je štetnost primijećena već '61. godine na području RH kao što ste vi rekli? Pa možemo se mi ovdje praviti praviti tulavi, da to tako kažem, pa govoriti evo mi smo krenuli ne možemo prije. Pa Hrvatska je slijednik svega onoga što je bilo prije i dobrog i lošeg, o tome raspravljamo stalno u ovome Visokom domu. I sada radi, ne znam čije tvrdoglavosti, možda evo pričamo cijelo vrijeme da će tu izvan ovog obuhvata ostat nekih 50-ak ljudi kojima je to ogromna šteta, vi nećete maknuti taj datum i to je jedini problem u ovom zakonu. Dakle ovaj zakon bi bio jednoglasno unisono podržan da nema toga. Ja ne znam, još ću razmisliti, mislim da ću ga podržati takvoga jer on ipak rješava neke velike probleme, ali će stvoriti nove nepravde i to nije dobro, to nije dobro. I da je jedan čovjek oštećen zbog ovoga puno je, puno je. I još jednom apeliram na vas u ime kluba SDP-a dajte odustanite od toga jer nam niti jednog jedinom, još ću jednom ponoviti, suvislog obrazloženja da se držite tog datuma, nema uporišta nikakvog u ničemu. Mi smo dobili evo u Saboru prije 10, 15 dana kalendare za Novu godinu, ove saborske kalendare i onda smo s njima dobili unutra naljepnice, naljepnice s novim datumima. Imate malu naljepnicu 30. svibanj pa moramo lijepiti po tim izmjenama. Dajte uzmite jednu naljepnicu i prelijepite ovaj datum, maknite ga, uzmite jednu bijelu, prelijepite i promijenite to jer to ne vodi ničemu, stvorit ćete samo nove nepravde sa jednim zakonom koji bi trebao biti dobar, a ovako će biti diskriminatoran i loš. Evo još jednom apeliram na vas državni tajniče. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu pa će opet kolega Saša Đujić kao prvi govoriti u pojedinačnoj raspravi. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Javio sam se za pojedinačnu raspravu odmah nakon rasprave u ime kluba, jedan od tih razloga je i taj što se veselim vašem komentaru kada kažete nakon Saše Đujića govorit će Saša Đujić, to me uvijek tako veseli, tako da je to jedan od razloga zašto sam se između ostalog prijavio. A jedan od drugih razloga je što danas kada govorimo o ovoj temi, ja ću otvoriti opet ponovo već deseti put u ovom Visokom domu temu jednu koja se veže uz azbest, ali nema veze s ovim zakonom. Dakle, u obrazloženju ovog zakona državni tajnik je rekao da se azbest na području RH primjenjuje odmah od perioda nakon II. Svjetskog rata i on je bio opće raširen na području naše zemlje, pa između ostalog tako i u građevini. U Hrvatskom primorju iz kojeg ja dolazim ima još uvijek veliki broj kuća koje imaju pokrivene krovove sa azbestnim crepovima, u Gorskom kotaru su cijele strane zidova zaštićene azbestnim pločama jer je on bio dobar izolator i sve to skupa kako je. Međutim, kada pričamo o zaštiti okoliša, a ja o tome želim govoriti, država je kroz Fond za zaštitu okoliša sufinancirala zbrinjavanje opasnog otpada do 2016. godine, preneseno to znači da svaki građanin doma koji bi zamijenio krovište ili bi imao azbestne ploče na skladištu ili bi imao azbest kao opasni građevinski otpad je mogao besplatno uz sufinanciranje fonda taj otpad odložiti na odlagališta odnosno u pravilu svim komunalnim poduzećima. 2016. godine fond je napisao jednu obavijest na svoje web stranice, zbog nedostatka financijskih sredstava privremeno se obustavlja sufinanciranje zbrinjavanje tog otpada te se sada on može odložiti na 17 odlagališta u RH koja imaju ugovor sa fondom, koja imaju posebne kazete putem komunalnih poduzeća. Međutim, gledajte to je nepraktično i to ne funkcionira. Dakle četiri godine država ne sufinancira zbrinjavanje opasnog azbestnog otpada. Recimo npr. u mojoj županiji u Primorsko-goranskoj županiji mi možemo taj otpad deponirat jedino u Delnicama i nigdje drugdje u nijednom jedinom gradu u našoj županiji to ne možemo napraviti nego u gradu Delnicama. E sada ja vas pitam, da li osoba ne iz Rijeke, ne iz Novog Vinodolskog nego s Lošinja, Raba ili Lopara će ić to deponirat u Delnice ili će to baciti u nekakav prvi grm na koji naleti? Mi smo imali ogromnu ekološku katastrofu prije par mjeseci kada je karabit divlje odložen na području grada Bakra, dnevnici su o tome pisali. To je koštalo, na području grada Kraljevice, to je koštalo grad Kraljevicu, sanacija nekih pola miliona kuna, a da ne govorim koju to štetu ekološku nanosi svima nama i našim stanovnicima. Zašto? Jer država to 4 godine ne želi financirati. Nemoguće je da nema novca jer to nisu toliki troškovi kolika je šteta posljedica na koju to sve skupa utječe. Hvalimo se povećanjem prihoda od državnog proračuna, hvalimo se suficitom, poreznim rasterećenjima, a nemamo sredstva koja smo u krizi i u teškim vremenima imali za zbrinjavanje, za zbrinjavanje opasnog otpada. Jučer nam je premijer Plenković ovdje pričao o podršci projekata EU Zelena Europa, a mi u Hrvatskoj ne financiramo zbrinjavanje azbesta. To je strašno, ne samo to, nego bi država trebala i sufinancirat građanima koji nemaju financijska sredstva da zamjene ta krovišta, da zamjene te ploče, da se to potpuno izbaci iz uporabe. Nama imamo ljude koji to ne mogu platiti, a imamo područja ogromna koja su još uvijek prekrivena azbestnim pločama, azbestnim crijepovima itd. I meni ovo nije prvi put da o tome, da o ovome govorim u ovom visokom domu. To je barem 3, 4 puta koliko se ja sjećam. I evo, apeliram na vas državni tajniče, dajte obratite pozornost na taj problem, razmislite da fond ponovo krene sufinancirat zbrinjavanje opasnog otpada, da on bude na smetlištu, a ne u našoj prirodi. Evo, zbog toga sam to želio u ovoj pojedinačnoj raspravi istaknut, znam da nije vezano uz ovaj zakon, ali mislim da je jako važna tema i ovo mi je prilika da o tome po 5 put govorim u ovom mandatu. Hvala lijepo. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, ovo je jedinstven primjer kada pokušavamo jednu nepravdu ispraviti i obeštetiti ljude i njihove obitelji zbog objektivnog problema na koji nisu oni sami utjecali, a i nisu bili svjesni, niti smo mi kao društvo bili svjesniji desetljećima da je utjecaj azbesta na zdravlje ljudi poguban i da na neki način može izazvati ozbiljne bolesti pa i sa smrtnim posljedicama i pokušavamo kompenzirati ljudima djelomično, mada je to nemoguće u potpunosti, ali barem umanjiti njihove posljedice odnosno njihovim obiteljima što su izgubili svoje svoje bližnje. I onda napravimo u toj dobroj namjeri još jednu nepravdu koju će osjećati oni koji neće ostvariti pravo na obeštećenje, a u istoj su bili poziciji kao ovi koji hoće i njihove obitelji i imali su problema ili su nekoga izgubili zbog štetnog utjecaja azbesta. Nejasno je zbog čega predlagatelj ne želi dopustiti da se na sve one koji su bili izloženi utjecaju azbesta u toj tvornici tijekom desetljeća njenog rada dobe obeštećenje. Znači ova argumentacija da se to primjenjuje samo na period novi znači od postanka i neovisnosti RH nije po meni nešto što bi trebalo zadovoljiti ljude ljude koji su tamo radili i koji su radili u tvrtkama koje su bile, znači čiji je Plobest pravni slijednik. Znači, sa te strane ljudi su radili u istoj tvornici, u istoj zgradi, u istoj državi, na istom prostoru, imali su iste štetne utjecaje, oni ne ostvaruju pravo, ovi koji su u zadnjem razdoblju rada te tvornice oni će ostvariti pravo. Svi su to prigovorili svima je to logično jedino nažalost nije predlagaču odnosno ljudima iz ministarstva iz nama neshvatljivog razloga. Znači na odboru danas smo imali takvu raspravu gdje je jedan od argumenata bio i da se za ovaj zna točan broj onih koji bi mogli tražiti obeštećenja, a da za ovo ne znamo da je taj broj višestruko viši odnosno veći od broja koji se sada spominje. To je istina, ali ukoliko uzmete da se radi o 550 osoba u čini mi se 11 ili 12 godina da onda ukoliko se radi o 3 puta dužem periodu ne može biti 20.000 nego može biti 1.500 ili 2.000 osoba koje bi bile obuhvaćene s time i onda bi riješili riješili cjelokupni problem. Odnosno svi oni koji su bili izloženi u tom periodu štetnom djelovanju azbesta imali bi pravo na odštetu. Nejasno je zbog čega to tako se ne postavlja i ovdje se slažem sa argumentacijom kolege Mrsića, da vrlo vjerojatno ti ljudi mogu podignuti ustavnu tužbu i na kraju zbog nejednakosti pred zakonom građana koji bi trebali biti u istoj poziciji, vrlo vjerojatno je da će i taj dio ustavne tužbe biti prihvaćen odnosno da će jedan dio zakona biti mican iz njega. I sa te strane čini mi se da sam čuo da je već nekoliko klubova podnijelo amandman i ja sam isto podnio amandman, na odboru smo pokušali i kao odbor amandman podnijeti, ali nažalost vladajuća većina nije bila tome sklona mada ja vjerujem da i oni sami shvaćaju da je to apsurdno i da bi trebali to podržati. I zato apeliram još jednom, znači do samog glasovanja, a to očito neće biti sutra jer nema sjednice Vlade da, da odbije te ili prihvati te amandmane, znači do slijedećeg tjedna, ja apeliram na Vladu da još jednom razmisli i da prihvati te amandmane zastupnika oporbenih klubova ili zastupnika koji su dali pojedinačno kako bi ljudima ispravili nepravdu. Znači ovdje se radi, po mojoj procjeni 1 000 ili dvije ljudi i njihovih obitelji koji su u istoj poziciji kao što su ovi koji će ostvariti pravo na obeštećenje. I druga stvar, ovdje nama kolege Lackovića, ali on je podnio amandman pa bih htio istaknuti što je i on opravdano uočio, a radi se o tome da i u kraćem periodu od 5 godina netko pod utjecajem azbesta može biti izložen azbestu i može oboliti i sa te strane, on je predložio u svom amandmanu, s čim se ja slažem da, ukoliko netko oboli od bolesti koja je naravno uzrokovana azbestom, odnosno utjecajem azbesta, da se njemu prizna obeštećenje ako je kraće od 5 godina. Znači o čemu govorimo? Govorimo o tome da je Vlada odredila ovdje 5 godina kao neki period kojem trebate biti izloženi da će biti štetni utjecaji na vaše zdravlje i to je potkrepljeno određenom studijom stručnjaka koji su to na taj način definirali, ali činjenica je da postoji jedan dio ljudi koji su tamo radili, koji su obolili, a koji nisu radili 5 godina nego su radili kraće i sad dolazimo do apsurda. Netko tko je radio 5 godina tamo, dobit će obeštećenje iako nije obolio, a netko tko je radio 4 godine i 2 mjeseca i obolio je, neće dobiti obeštećenje. I to su stvari o kojima ovdje trebamo također, govoriti i to je još jedan amandman koji je vrlo logičan za prihvatiti. Znači ovdje se radi kao što je rekao državni tajnik ili netko iz njegovog tima o 130 milijuna kuna. Ako ispravljamo nepravdu u iznosu od 130 milijuna kuna, pa nemojmo raditi nepravdu u iznosu možda dodatnih 130 milijuna kuna ljudi koji također, imaju pravo na obeštećenje i koje bi ga ostvarili jer su radili duže od 5 godina ili su radili kraće od 5 godina i obolili su. Zamislite koliko ljudi prati ovu raspravu, pisali su vam, imamo svi dopise tih ljudi koji tamo gledaju i jednostavno ne vjeruju zbog čega oni koji su direktno radili s azbestom ne mogu ostvariti to pravo ako su radili tijekom 80-ih ili ako su radili kraće i obolili su zato što nisu radili 5 godina jer po ovome zakonu, čak i ako niste direktno radili sa azbestom, ako ste radili neke administrativne poslove, bili primjerice trgovački putnik u Zagrebu, možete dobiti obeštećenje. Možda nikad niste bili u kontaktu s azbestom, ali možete dobiti obeštećenje jer Plobest je imao sigurno predstavništvo u Zagrebu ili nekim drugim dijelovima dijelovima Hrvatske. Ugovarali ste poslove, bili ste trgovački putnik, azbest ste vidli samo na ponudi koju ste davali nekome za građevinski materijal, niste bili nikad u kontaktu sa i na kraju ćete dobiti novac jer ste u mogućnosti sa radnom knjižicom dokazati da ste radili više od 5 godina u datom periodu u toj tvrtki. Ali, onaj koji je radio direktno s azbestom, obolio od bolesti, ne može dobiti zbog toga što je period 5 godina ranije, ili ne 5, ne mora biti 5, može biti i godina dana ranije, ili 2 mjeseca ranije. To su nelogične stvari koje jednostavno ja mislim da se moraju ispraviti zbog, rekao sam i mogućnosti ustavne tužbe, na kraju će ona sigurno biti podignuta jer ljudi jednostavno će se organizirati, to je tisuće ljudi koji čekaju obeštećenje kao što su, kao što je obećano i ovih 550 i vjerojatno će se uspjeti organizirati i podignuti ustavnu tužbu i na kraju ćemo prolaziti određene sporove, ljudi će bolesni i njihove obitelji prolaziti određene traume jer vide da nisu u istoj poziciji kao što su drugi i da to, da je uzrok tome država koja na taj način ne skrbi o njima. Znači vrlo jednostavno, vrlo logično smo ovo i objasnili i potkrijepili i zbilja očekujemo da to Vlada prihvati. Hvala lijepo.

se može upropastiti sa tvrdoglavošću. Dakle, da nema, glavna primjedba je bila u prvom čitanju na ovaj datum, na ovo datumsko ograničenje i da, i to se moglo očekivati gospodo iz Vlade i to je logična primjedba i da se to maklo, danas bi rasprava, prva stvar, ne bi trajala 5 sati nego bi mi u ime kluba svi izašli i rekli zadovoljni smo što ste podržali naš prijedlog i ispravili ovu nepravdu, podržavamo ovaj zakon, hvala lijepo i doviđenja. A sada radi jedne točke su nama dali tu u oporbi da cijelo popodne možemo govoriti i na što se svodi rasprava? Baš na te primjere koji su nelogični. Netko je radio 20 godina, 11 mjeseci i 3 dana, nema pravo, a netko je radio 5 godina nakon toga i ima pravo. To ne vodi ničemu, ali što je najgore, stvara, umjesto da dobar zakon ispravi jednu nepravdu, stvara nove nepravde za koje će se vuči repovi i repovi i koje nisu dobre za ljude. Evo, to jednostavno loše. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Meni je problem i to što, mi čak nismo dobili ni podatak od prve rasprave. Koliko je tih ljudi od početka bilo zaposleno? Znači, kaže danas na sjednici odbora državni tajnik, njih je 550 od ovog perioda koji mi gledamo. A tko nam je branio da pogledamo od početka, kao da nema arhiva. Kao da nema podataka koliko je ljudi bilo zaposleno. Znači, da je bilo volje, da se tome nije pristupilo traljavo, ad hoc, paušalno i bez opće intencije da se prijedlog koji smo davali u prvoj raspravi prihvati i analizira, onda bi danas dobili podatak i vidjeli bi koji je to broj ljudi. Ja vam garantiram da taj broj ljudi nije viši od 1000, 1500. Znači ako je period 3 puta duži, ne može biti 10 puta više ljudi. Može biti 2 ili 3 puta više ljudi. Znači sa te strane, bilo bi lijepo da smo makar dobili i taj podatak. Hvala lijepo.

dakle vi ste ovdje sad iznosili nešto što je bilo na odboru i rekli ste da vladajući nisu to htjeli prihvatiti, a zapravo ni sami niste znali formulirat o čemu se radi, niti je to bio bilo kakav oblik amandmana, a kamoli nekakva rečenična suvisla konstrukcija oko koje bi mi mogli nešto razgovarat. i predlagatelj vam je na odboru jasno kazao o čemu se radi, zašto zapravo referentni datumi, kao da pitate po određenim zakonima zašto određeni određeni limiti, ne znam, u, u obrtu, u gospodarstvu, u financijama, za dječji doplatak, dakle uvijek postoje određene limiti ispod kojega možete ić odnosno ostvarujete pravo i onda kada ne ostvarujete to pravo. Pa zar vi stvarno mislite da Vlada RH koja je predlagala ovaj zakon da to nije uz svoju inicijativu imala radnu skupinu, stručne podloge, ljude, danas smo govorili o elaboratu stručnjaka medicine rada i da temeljem toga nisu donijeli ovakav prijedlog zakona, mislim žao mi je što to ignorirate. **Reiner, Ja ne znam koja studija je pokazala da baš od tog datuma treba bit, znači studija je pokazala 5.g., ali studija nije pokazala da ukoliko ste bili izloženi 5.g. tijekom '80.-tih ili '70.-tih da nema utjecaja na vaše zdravlje, jedino ako vi imate studiju koja pokazuje da ako ste bili izloženi '70.-tih godina 5.g. azbestu da tad nema utjecaja na zdravlje, a ukoliko ste izloženi 5.g. 2000.-tih azbestu da onda ima utjecaja na zdravlje, e ako imate tu studiju pokažite je, al naravno takva studija nema jer to nije logično, ljudi kada su izloženi 5.g. azbestu i '70.-tih i '80.-tih i '90.-tih i 2000.-tih isti je štetni utjecaj na njihovo zdravlje i to je ono što sam ja predložio, nije istina da nisam znao, znači amandman je napisan, već na samoj sjednici sam reko kako će, kao će glasiti, al nisam to samo ja predložio nego ima 5 takvih amandmana, znači svi su nekoordinirano vidjeli šta je nelogično, jedino vi u HDZ-u …/Upadica: Hvala/…ne prihvaćate. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Mire Bulja.

da je zakon plemenit, socijalno uključiv, sve ima ono da se podrži i nema baš tu razloga osim ovoga vremenskog ograničenja i nepravde prema određenom broju, rečeno je, kako su rekle kolege, negdi oko 50, ja nemam taj podatak, al rekli su 50-tak ljudi i ja mislim da se može doć, govorimo o Plobestu, o ovome zakonu o …/Govornik se ne razumije/… o obeštećenju tih radnika iz te tvornice. Znači ovaj zakon je dobar, on je pravičan, on je socijalan, on je sve ono šta triba imati osim ovoga datuma ograničenja. Ne vidim isto niti jedan razlog da od 8. listopada '91. do 21. listopada 2002.g. samo 5.g. ti radnici unutar tog okvira.

do 1994. pardon, radio je skoro 25.g., od '60.-te godine 35.g. i ne ostvaruje to pravo, a 35.g. je radio i u ovome sustavu, u ovom, od ovoga referentnog datuma od samostalne RH, tu od, uzeli ste te nekakve datume premda je prija to bilo, nekako je se to uzelo jel Dan nezavisnosti ili ne znam što je se uzimalo tu kao referenca.

'67.-te, prema tome, to je malo osjetljivo pitanje i to pitanje zaista ne ostavlja baš, gorak okus ostavlja na ustima, zbog tih 50-tak ljudi prema ovim informacijama koji su dali saborski zastupnici iz drugih klubova. Znači ja vidim ovdje jedinstvo, možemo sad uć i meni je žao što ministar Ćorić nije ovdje jel smatram da je loš ministar, …/Govornik se ne razumije/…al ovaj zakon je dobar. Međutim, ja bi se sad opet posvetio onome također istom iz te iste zakonske osnove, zakon koji je donesen 2000., koji je prolazio iste ovaj koji se nalazi u istoj pravnoj zakonodavnoj situaciji, to je Zakon o obeštećenju radnika Salonita iz Vranjica. Pročitao sam vam pismo, znači 200, 172 radnika po 219.000,00 kn, 50 radnika je tu ispalo, ja mislim, znači nije si ostvarilo svoje pravo. Ministar Ćorić kao ministar mirovinskog sustava i rada i mirovinskog sustava je bio na sastancima dva puta, njegova tajnica i on je bio i kao ministar je bio i obećao je ljudima da će taj prijedlog biti riješen 15.6. 2019. da će bit u proceduri, nije i ljudi mi pišu, znači udruga tih 50 ljudi koji nisu obeštećeni, a ja mislim da bi bilo pravično i jedne i druge jel se ne radi o velikom broju, moremo mi i proširit, ja sam maloprije i rekao ljudi koji su živili u blizini tvornica i Plobesta i Salonita, može se to gledat i iz drugog, recimo u splitskom bazenu zasigurno je van tvornice i ljudi koji nisu bili djelatnici, radnici Salonita, vjerojatno su uslijed bura, južine, svega šta se događa, prašine, vjerojatno su i oni žrtve azbesta, al ovdje se radi o jednome zakonu koji zaista je, ja mislim da, da, radi samo ove pravičnosti ovo nedostaje i zato bi volio da svi skupa nađemo nekakvo rješenje, ja bi zaista volio jel bio sam i eko aktivist, znam šta znači kad vam u selo žele dotrati industrijsku trosku, znam kako je ljudima iz Dugoga Rata jel su tili to sanirati i dovesti u Karakašicu, to je Suhač kod moga Sinja, ja sam se prvi protivio, privođen, zatvaran, ovo, ono, nisam dozvolio jel znam da su tu pritoci rijeke, znam šta znači to za zdravlje, znam da je Mladineo potpisao ugovore milijunske sa ovim koji će to prevoziti, brige koga za troskom ili Biljane, problem Biljana, odem kod ljudi to stravično gdje ljudi žive. I vidimo i Europska komisija tj. Europski sud je donio određenu presudu da je to ovaj karcogeni otpad, nije, znači da je opasan otpad. što se Hrvatska žali i dalje stoji taj otpad kod ljudi koji su sirotinja i doslovno gledaju u to brdo, crno brdo, katastrofa. Vidite to kad idete usput, vidimo te probleme koje imamo u prostoru i koji čine štete. koji čine štete. Ja kad vidim samo našu Zrmanju bio sam doli to je katastrofa. Kada vidim našu Krku to je katastrofa. Al našemu ministru ja bi sad mogao prigovoriti da je njemu puno bitnije imenovati gospođu Slavicu koja ima HDZ-ovu iskaznicu i HNS-ovu u isto vrijeme nego gospođu, pa opet ću to reći kolegice Jelkovac jer je vaš inspektorat, na kojem je na čelu vaš Andrija Mikulić rekao da je prekršen Zakon o braniteljima. Znate li to, jeste čitali? I da je Upravni sud, da Ćorić je ministar inače, inače on je ministar ugroze okoliša, a dođe samo da vidi lagune u Kninu šta utječe u Krku, šta utječe u Krku. Replicirajte me, evo danas sam držao i tiskovnu. Ministarstvo tj. inspektorat državni kaže da je protuzakonito a presudu Upravnog suda iz sedmog mjeseca gdje su rekli također da je nezakonito imenovanje, ali je bitniji Dujić, bitnije je zadovoljiti dolje HDZ-ove čimbenike, Dujićevu kliku i ovoga Paukovu kliku, to kolegica ispred zna.

bez obzira što sam ja kivan na ministra šta je jučer izašla ta informacija na dan kada je međunarodno priznata Hrvatska šta je povrijedio prava branitelja, gospođe Zmijanović da bi zadovoljio naravno svoje čimbenike, ali ovaj zakon, ovaj zakon je plemenit, socijalno uključiv, ispravlja nepravde. Međutim, samo ovaj amandman koji smo dali, nebitno tko ga je dao, slobodno ja ću ga evo povuć, daje ga Klub MOST-a tu piše broj 1, al to je nebitno jer smo govorili svi u raspravi kod prvog čitanja da se obeštete i ovi ljudi samo da se makne ovo vremensko ograničenje i fenomenalan prijedlog Vlade. Samo to maknite i ja ću reći svaka čast. Evo mislim bez problema, ako je nešto rješava problem, ja mislim da će se složiti i kolega Ćelić on dolazi iz Neretvanske doline, da je zakon plemenit i da rješaje te nepravde zbog azbesta, ljudi koji su bili uzrokovani. I o tome tribamo razmišljati. Međutim, na ovaj način bojim se da će ostati gorak ukus u ustima jer će biti dio građana tj. radnika bivše tvornice Plobest i naravno i Salonita,

To je nerazdvojivo bez obzira što je 2011. donesen zakon o Salonitu i u tome smjeru triba ići. Dal je moguće? Ja vjerujem da je moguće. Smanjit tu nepravdu prema ovih 50 bivših radnika koji su žrtve azbesta i 50 koji su u Salonitu, mislim da se to može riješiti. Ja duboko vjerujem da se to može riješiti. I zamolio bih vas da riješite i ovaj Plobest i da vi kao Vlada predložite izmjene zakona uskladivši ga bez vremenskog ograničenja na

I ponavljam zakon je odličan po meni osim vremenskog ograničenja. A ne radi se o velikom broju ljudi, ja mislim da bi se tribali izdignut iznad politike, ja povlačim ovaj amandman isti trenutak opće ga ne triba spominjat da sam ga dao. Neka Vlada, ne znam na koji način neka neko iz HDZ-a zovne ministra ili uvaženi tajnik neka zovnu i neka riješe taj problem i vjerujem da će to biti jednoglasno i da će svi reći da je Vlada učinila puno, da je Vlada socijalno osjetljiva, da pokaziva tu osjetljivost. Na ovaj način pokaziva, ali ostaje velika nepravda prema određenom broju ljudi, a šta naravno iz Ustava proizlazi i zakonodavno ti ljudi su oštećeni. Ponavljam, ako je netko radio 40 godina,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, vi ste već dokazali da ste ekološki osviješteni pa ste u ovoj raspravi išli malo šire i na Vranjic premda je ovo Hvala vam radnika koji su profesionalno izlože ni azbestu. Dakle, negdje se crta mora podvući. Ja ću vam reći dakle za područje recimo pitanja kolika je količina droge koja je za osobnu uporabu, neke zemlje su to definirale, neke nisu. Ovaj zakon to definira i naravno da će neki ostati zakinuti. No, ono što bih ja htio istaknuti, to sam postavio pitanje državnom tajniku, što s onim ljudima koji su za ovo razdoblje od '91. do 2002. imali prekid radnog odnosa osobito prema Hrvatskim braniteljima koji su otišli u rat i imali su prekid. Navodno ima takvih ljudi i ovaj zakon se ne bi odnosi na njih. To treba provjeriti. **Reiner, Željko Da zaista konkretno pitanje. Kolega Ćeliću, ja sam malo priznajem otišao šire u ovome dijelu jer se može i šire razgovarati, međutim kad se radi o djelatnicima, radnicima bivšim i treba na taj način razgovarati. Naravno da treba vidjeti u biti, čak imamo i datum prestanka kad su ljudi, prestala raditi tvrtka, bilo je ljudi koji su radili i više od 5 godina u ovom intervalu koji nisu ostvarili to pravo. Prema tome, znam o Salonitu i znam da se radi o Plobestu i drago mi je što se rješaje taj problem. Volio bi da se riješi bez ograničenja. Vi ste naveli da je to tako i, al ja bi volio bez ograničenja, a što se tiče i ovoga dijela ljudi koji su išli u domovinski rat braniti, dal oni, evo i ja bi isto volio da se tajnik očituje i to je od vas dobro pitanje dal će ljudi koji su išli u domovinski rat, imali taj prekid, dal oni ostvaruju to pravo, znači ima tu pitanja koji se još mogu ovdje pogledati, pa ja mislim da ne bi pala ni kapa s glave uz ovaj dobar zakon kada bi se povuklo treće čitanje i u kratkom roku se donilo prid ovaj Sabor uz ove prijedloge koje i vi dajete. Hvala lijepo. Vlada nepažnjom povrijedila odnosno da nije se konzultirala dovoljno i povrijedila je Zakon o odgovornosti RH za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ, SFRJ, RH je slijednica Socijalističke RH, ovo su radnici koji su radili na teritoriju RH, ovo su državljani RH i nema nikakvog razloga da stavljamo datum 1991. jer očito da će jedan relativno veći broj ljudi ostati izvan dohvata ovog zakona, simptomatično je da Vlada nije niti u jednom trenutku išla za time da procijeni koliki je taj broj ljudi, za pretpostaviti je da je vjerojatno isto kao i broj kao i ovih koji imaju pravo na obeštećenje, dakle to je nekih dodatnih 100 milijuna kuna koje je Vlada mogla, mogla naći. Mogu samo reći da ovo rade zbog nekakve imaginarne …/Upadica: Poštovani…/…uštede. Hvala lijepo, pa naravno da su ljudi radili i prije ovoga datuma i da su stvarali opće dodatnu vrijednost, opće dobro u toj tvrtci, tada je tako i bilo po tim zakonskim propisima i ne vidim razloga zbog čega, ja ih nemam, e taj odgovor nama fali, znači zbog čega isključivo

ja imam evo ovdje kolega Mrsiću broj ljudi, znači udruga je, zove se udruga Biglovi azbesta, pa mi je njihov predstavnik poslao da je to 50 ljudi, govorimo za Salonit Vranjic, a kolega Orepić je rekao da je to slično van ovoga i u ovaj Plobestu doli u Pločama, prema tome tu se zna okvirno naravno da je tribalo provjeriti to, ne vidim niti jedan razlog, niti bi im kapa išta, mislim svi bi podržali jednostavno, nisam vidio nikoga da je protiv ovoga zakona, uz ovo da se makne ovo vremensko ograničenje. Hvala. široka uporaba azbestnih proizvoda je počela '50.-tih godina prošlog stoljeća i faktički bilo koja zgrada sagrađena prije 2000.-te godine može sadržavati azbest, nažalost još uvijek imamo u RH i neke obrazovne ustanove i neke zdravstvene ustanove gdje se nalaze azbestni proizvodi, problem azbestoze je već dugo prisutan i u RH i u svijetu, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je 125 milijuna ljudi izloženo azbestu na radnom mjestu, postoji dakle nekoliko bolesti koje su povezane sa azbestom, profesionalnih bolesti, to su azbestoza, bolesti pleure, rak bronha i pluća i ono što je najopasnije, dakle smrtonosni maligni mezoteliom. Ljudi su općenito u okolišu izloženi niskim razinama vlakana azbesta, ključni faktor rizika od razvoja bolesti je ukupan broj vlakana koji se udahne, ja vjerujem ekspertnoj skupni koja je sudjelovala u donošenju ovog zakona, no činjenica je da su neki podaci pri procjenama i prije, a i sada bili manjkavi, pa je tako pitanje mjerenja koncentracije azbesta u zraku radnih prostora nažalost bio čest slučaj u RH, određeno je da to bude 5.g. definitivno što se struke tiče o tome se može raspravljat. Rak je inače najčešći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u zemljama EU, godišnje se 53% smrtnih slučajeva povezanih s radnim mjestima pripisuje raku, a najčešće se radi o raku pluća, mezoteliomu i raku mokračnog mjehura. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji svaki 10-ti smrtni slučaj raka pluća je usko povezan s uvjetima i najproblematičniji sektor je definitivno građevina. Države EU prihvatile su 1999.g. obvezu izvršenja niza mjera za prestanak uporabe azbesta, te je EU svojim zakonodavstvom ograničila uporabu i promet proizvoda koji u sebi sadržavaju azbest, čl. 191. do 193. Ugovora o funkcioniranju EU pravna su osnova za regulaciju kemikalija i pesticida u što ubrajamo i azbest. Zahvaljujući Direktivama iz 1999. i Direktivi iz 2003.g. zabranjeni su proizvodi koji u sastavu imaju azbest, tu se iznose i strategije uklanjanja azbesta koje države članice trebaju provesti. U ožujku 2013. Europski parlament je donio rezoluciju o riziku za zdravlje zbog izloženosti azbestu na radnome mjestu i mogućnosti njegova potpunog uklanjanja. Najveći zakonski paket koji je vezan za zaštitu i prava radnika profesionalno izloženih azbestu donesen je tijekom 2007. i 2008.g. u RH. Zakonom Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, RH je preuzela obvezu za isplatu početnim zahtjevima radnika oboljelih od azbesta, 2011.g. je donesen Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit u stečaju i sada dolazimo dakle do Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. iz Ploča. Između prvog i drugo čitanja je povećan broj radnika koje se predlaže obeštetiti. Ono što bih htio istaknuti kao osoba koja potječe iz doline Neretve jest činjenica da azbest nikada neće napustiti niti Ploče, niti dolinu Neretve. Kolega Mrsić je govorio o onome za što se zalaže gospodin Batinović i Udruga žrtva azbesta. Nažalost prema njihovim podacima preko 400 ljudi je već umrlo od posljedica azbesta u dolini Neretve. Ono što su oni isto tako naglašavali, dakle da je na tablici broja neisplaćenih plaća u RH da su na vrhu radnici azbesta, nažalost ovim zakonom neće biti obuhvaćeni svi, bit će obuhvaćena velika većina. Hoće li taj broj biti veći od 566 ostaje vidjeti. Dakle, nakon roka koji je utvrđen od 90 dana za prijavu, propisano je zakonom da se rješenje mora donijeti u roku od 30 dana i barem oni koji su još uvijek živi barem da oni dobiju nekakvu novčanu naknadu, tako da ja nisam za 3 čitanje i mislim da ovaj zakon treba donijeti čim prije. Hvala. Imamo replike. Prva je poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. i jako dobro znamo da onaj tko je obolio od mezotelioma da je to smrtna presuda, a vrlo je jasna direktna veza između azbesta i mezotelioma. To je je vrlo jasno potvrđeno studijama i poznato je da treba biti izloženo najmanje 5 godina azbestu da se onda mogu razviti i simptomi azbestoze. Ono što mene brine u ovom zakonu, slažem se s vama da ga treba donijet što prije, al me brine to što se dijeli na one ljude koji su radili prije '91. i one koji su radili nakon '91. jer je izloženost azbesta ista i prije i nakon '91., to su isti ljudi i stvarno ne znam razlog zašto se radi ta razlika. Tu se radi vjerojatno o nekih dodatnih 200, 300 ljudi dakle i njihovih nasljednika. Stvaramo negativno ozračje dole možemo reći da je Azbest je i Plobest bio Černobil na ušću Neretve i ja se nadam da ćete vi u HDZ-u poslušati naš glas oporbe Evo ja se dijelom slažem s onim što ste vi rekli da faktički nema razlike između onih koji su radili prije '91. i u razdoblju od '91. do 2002. godine kada je firma otišla u stečaj. Volio bih da su obuhvaćeni i oni, ali evo tumačenje, prihvaćam i tumačenje pravnika koji govore da je pravna stečevina tek od 8. listopada 1991. kada je Hrvatska raskinula sve pravne veze sa SFRJ. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Ćelić, pustite vi pravnike i te tumačenja. Mi smo ovdje prije, prošle godine u nekom trenutku raspravljali o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe. I onda smo u prvom čitanju mi iz opozicije bili žestoko da Vlada to prihvati, Vlada se tada opirala, vi ste u toj raspravi bili dosta suzdržani. A onda u drugom čitanju Vlada to nije prihvaćala i onda ste vi napisali amandman da se to prihvati i onda je Vlada prihvatila vaš amandman i hvala Bogu danas na radost mnogih ljudi kojima to je lijek imamo legalizaciju korištenja marihuane u medicinske svrhe. Na tom tragu ja apeliram na vas da napišete amandman i na ovaj zakon da se skine ova datumska barijera i da ovoga na radost svih onih koji su oštećeni zbog rada sa azbestom se donese zakon već na prvom slijedećem glasovanju, odmah. Dakle, nisam za treće čitanje, za drugo čitanje sam i da se zaokruži ali sa ovim amandmanom i micanjem ove datumske barijere i evo pozivam vas da vi predate taj amandman jer očito imate sreće u tim stvarima. Hvala lijepo. Poštovani kolega Đujić, sad bih vam da nije ozbiljna tema rekao da ne podnosim amandmane ako nisam siguran da će oni biti prihvaćeni kao predstavnik pozicije. i razumijem ono što vi govorite ali isto tako vjerujem u ono što pravnici predlože, da je to uređeno na način kada je to jednostavno tako moguće kao jedini mjerodavan datum. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Ante Babića. dakle u provom čitanju još u 10. mjesecu vezano za prijedlog ovoga zakona osvrnuli smo se zapravo na dosta stvari ali i vašu zaslugu, zaslugu ministra, ministarstva, Vlade RH da se zapravo ovaj problem sa djelatnicima Plobesta društva s ograničenom odgovornošću riješi, zapravo svih onih koji su bili izravno izloženi radu sa azbestom kao kancerogenim materijalom i obeštećenjem koje bi proisteklo iz ovoga zakona. Mi smo i u prvom čitanju kada je to bilo u 10. mjesecu slušali jednu neslavnu genezu ove priče rada s azbestom i događaja koji se zapravo još dogodio 50-tih godina pa rekli bismo to sve do danas. U današnjim raspravama i pojedine kolege u ime klubova govorili su i lili su krokodilske suze nad ovim problemom iako u trenucima kada su bili na vlasti ništa nisu poduzeli da se ovaj problem riješi. Mogao bi sada govoriti i onaj zakon iz 2011. godine i pročitati im ili ih uputiti na fonogram iz toga vremena pa da zapravo vide na koji način su zapravo opstruirali to recimo kod zaposlenih ljudi u Salonitu u Vranjicu. RH je ozbiljna zemlja i s obzirom da je potpisala određene međunarodne akte, a i taj, jedan od tih je vezan za azbest je zapravo i pristupila kroz svoje nacionalno zakonodavstvo i prijedlogom ovoga zakona kako bi obeštetila, obeštetila Plobest d.o.o. Nepravde bivšeg sustava koji tada o tome nije razmišljao mogli bismo danas nabrajati u nedogled, no bilo je takvo vrijeme, tako se dogodilo, azbest je tada bio i građevinski materijal i koristio se u auto industriji i vezano za izolaciju i danas kada bismo razgovarali o tome, više je bilo, kažem, govora u prvom čitanju, onda bismo, ne znam, od Konavala do Kamenjaka u Istri, od Kamenjaka u Istri do Iloka zapravo bi vidili bezbroj ono što vidimo golim okom fasada, kuća građenih od azbestnih ploča, ali i ono što je pod zemljom, a to su azbestne cijevi vezane za vodovod koje se danas, hvala Bogu, dosta mijenjaju, ali ima ih još u zemlji kroz koju pijemo pitku vodu, dakle svima nam je želja da tog azbesta uopće ne bude u RH, ali sve u svoje vrijeme i u skladu sa onim mogućnostima s kojima se to može napraviti. Međutim, treba spomenuti ovdje i neke zakone koje je donio HS, a tada, razmišljajući o svim ljudima koji su bili izravno izloženi azbestozi, dakle Zakon o obeštećenju radnika koji su profesionalno izloženi azbestozi s jedne strane, a s druge strane i Zakon o starosnoj mirovini radnika profesionalno izloženih azbestozi koji zapravo imaju povećanu mirovinu od 26%, dakle i svi oni koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, dijelom su obuhvaćeni i ovim Zakonom o starosnoj mirovini gdje imaju povećanu mirovinu. Prosječna mirovina ljudi koji su zahvaćeni ili radili izravno s azbestozom je negdje oko 3.450,00 kn. Dakle, ako se sjećate kada smo govorili o ovom Zakonu o mirovinskom osiguranju i onih i posebnim, Zakonima o posebnim mirovinama, ima 17 kategorija građana u RH i jedni od njih su i oni koji su izravno bili izloženi azbestozom, dakle i to treba reći i to je i kroz taj zakon se zapravo obeštećuju, to govorim zbog nekih kolega iz oporbe koji su o ovome govorili. Treba reći recimo da na oba odbora i u prvom čitanju i u drugom čitanju su i kolege iz oporbe prihvatili ovaj prijedlog zakona, pa i u ime kluba su rekli da će ga prihvatiti, što ja smatram jednom evolucijom u odnosu na 2011.g. i dajem im za pravo da prihvate ovo i da se obeštete radnici Plobesta. Za razliku od prvog čitanja odnosno razlika u odnosu na prvo čitanje, u drugom čitanju, istina je da smo mi tada i na Odboru za rad i mirovinski sustav govorili o tome da se zajedno sa HZMO-om provjere maksimalno provjere maksimalno ti podaci kako ne bismo možda stvorili nepravdu prema nekoj osobi koja to pravo zaslužuje, a ne može ga ostvariti, na tome vam hvala jer i u ovom drugom čitanju vi ste naveli da je s još 56 djelatnika nakon prvog čitanja, znači 556 ukupno s tim da je, rekli ste, i na odboru 55 umrlo, ali njihovi nasljednici temeljem nasljedničkih izjava će dobiti isto takvo obeštećenje. Ono što smo također problematizirali i bila je isplata, …/Govornik bila 2019., '20., '21. i to ste također objasnili na odboru, nisam bio ovdje ako je možda državni tajnik to govorio u ime predlagatelja, dakle sad bi se produžilo na 2022.g., dakle iznos koji je planiran on će se zapravo kao takav dogoditi prema prema svim onim koje, koje treba obeštetiti. Ono što je, čini mi se i kolega Bulj govorio, a vezano je bilo za radnike Salonita Vranjic. Treba reći istinu vezano za to, dakle što se tiče samih radnika u Salonitu Vranjic zbog pokretanja stečaja 50-tak radnika je tada ostalo koji su cijeli svoj životni radni vijek radili u tom poduzeću, ali dobilo je otkaz nekoliko mjeseci prije zakonom definiranog datuma. Ja sam pokušao i sa resornim ministrom i sa premijerom razgovarati o ovome je, donošenje ovog zakona za njih je diskriminatorno jer oni nisu dobili svoja obeštećenja, pa u navedenom vremenu ćemo razmotriti taj slučaj da i ti ljudi, da i ti ljudi budu obeštećeni, naravno nema čvrsta jamstva, volim kada se naprave te analize, zato ste i vi danas na Odboru za rad i mirovinski sustav zapravo govorili zašto referentni datumi, to sam pokušao objasniti kratko u replici i zašto određeni limiti. Dakle, sama tvrtka Plobest d.o.o. odnosno njen prethodnik, mi ne znamo u tom vremenu koliki je broj radnika radio, bio je drugi sustav, bila je druga država, tu je bilo radnika iz BiH, bilo je radnika i iz Crne Gore, ne samo iz RH i ući zapravo u jednu takvu priču neozbiljno putem amandmana, dakle potpuno neozbiljno, mi nismo to htjeli prihvatiti kao vladajući, ovo što je rekao g. Maras, upravo zbog toga jer nemamo nikakve podloge, nikakve analize, zapravo bi bili neozbiljni, a produžili bi agoniju, agoniju ovim ljudima. Možda još za sam kraj treba reći da kod prijedloga predsjednika Odbora za rad i mirovinski sustav, on se referirao na čl. 2. ovog prijedloga zakona,

dakle ono što ste vi nama rekli ja to prihvaćam kao nešto što je korektno, a to je da je i radna skupina i svi oni koji su radili na prijedlogu ovoga zakona, stručni ljudi, pravnici su zapravo uzeli i te stvari u razmatranje i s tog aspekta su donijeli ovakav prijedlog zakona, u drugom čitanju smo to još popravili, dakle da ne postoji nekakvog praznog hoda ili nekakvih nedorečenih podataka prema bilo kojoj osobi koja je trebala biti obuhvaćena ovim zakonom i mislim da smo napravili jednu dobru stvar. U prvom čitanju sam rekao volio bi da ne odradimo posao, da odradimo posao do kraja, a ne do pola. Zahvalan sam na tome što ste poslušali taj savjet zbog HZMO-a i mislim da će ljudi pozdraviti ovaj zakon pogotovo oni kojih se to tiče. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Poštovani kolega Babić, gledajte 2010. sam bio ovdje u Hrvatskom saboru kad se donosio zakon o obeštećenju radnika Salonit Vranjic. I pitao sam ovdje tada nadležnog ministra zašto Vlada ne riješi i problem Plobesta Ploče. Rekli su jednostavno zato što tamo nitko nije postavio takve zahtjeve, a ja točno znam tko je kumovao da se uopće Salonit počne rješavati. To nije fer da se na taj način radi, onda se optužuju neke prethodne vlade da nisu ništa radile kad se to moglo istim, istim zakonom sve riješiti. Doduše ovdje imamo naknadu štete, imamo naknadu štete zbog nečega što je pravna prednica ove zemlje SFRJ potpisala daleko prije '91., a to je zabrana upotrebe azbesta u industriji. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja imam fonogram iz tog vremena zapravo gdje vi više problematizirate da se ta sredstva ne isplaćuju iz državnog, iz fonda već iz državnog proračuna, a na istom tragu je bio i SDP. Zapravo više se to problematiziralo. Ovo što danas kažete ja se sa vama slažem. Dakle, nikada nije dobro selektivno rješavati stvari, treba sagledati stvari, ali u skladu s mogućnostima. Ne možemo govoriti o vremenu iz 2011. godine i 2019. godine s obzirom da i ove godine smo imali suficit državnog proračuna, da neke stvari možda koje su bile kao nepravda koje nije nanijelo ovo društvo, neko društvo prije toga, da se isprave i da se ti djelatnici obeštete. S tim se zapravo mogu složiti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj je u ime Kluba MOST-a iznio naš stav, dakle i po pitanju Plobesta i onoga što se događalo u Pločama i činjenice da i sada ovim prijedlogom zakona imamo jedan veliki broj ljudi koji neće biti obuhvaćen. To je ono što nas žalosti i na to smo upozoravali i u prvom čitanju. Rekli smo jasno da se ne može uzimati kao referentno nešto iz 1988. godine, a onda kao datum uzimati ovaj datum znači 8.10., a sve ono što je bilo prije toga i ljude koji su u Plobestu radili prije toga ne obuhvatiti ovim zakonom. Otvara se isto tako pitanje, govorile su kolege ovdje tijekom rasprave i onih kojih išli u Domovinskih rat. Znači Hrvatskih branitelja koji su tijekom tog perioda izgubili jadan dio ovog perioda koji im je potreban od 5 godina. I mi predlažemo znači da svi oni koji su radili 5 godina iako je upitno ovaj treba li uopće biti tog roka od 5 godina ili bi taj vremenski rok trebao biti manji. Jer i medicina i znanstvena istraživanja i sve ostalo su sigurno u ovom periodu napredovale i vrlo vjerojatno je da je utjecaj azbesta na radnike, na ljude štetniji i postoji velika mogućnost da ako te i manje vremena od 5 godina bili izloženi azbestu da imate nekakve zdravstvene posljedice. U tom smislu dati ćemo amandman, a drago mi je da je kolega Bulj upozorio i na pitanje Salonita, kažu evo ovdje da je to pitanje riješeno, mene upozoravaju radnici, predstavnici radnika da pitanje nije riješeno za nekih 50 radnika i dobio sam, ja mislim da je kolega Bulj, nisam bio tu, bio sam na sastancima, ali mislim da je kolega Bulj na to upozorio. Tomislav Ćorić se 3 puta sastao sa, znači ministar rada i mirovinskog sustava sa državnom tajnicom isto tako Katarinom Ivanković Knežević u ministarstvu gdje je isključiva tema razgovora bila obeštećenje radnika Salonita koji su preskočeni u obeštećenju. Znači obeštećena su 172 radnika. Za vrijeme kad je Tomislav Ćorić preuzeo ministarstvo s njim osobno su održali 2 sastanaka u Trogiru i Splitu, ponovo su isključive teme bile obeštećenje 50 radnika Salonita i dogovoren je način rješavanja i konačan termin kojeg je ministar Ćorić po vlastitom prijedlogu trebao dostaviti do 15.6.2019. Umjesto prijedloga rješenja o kojem su imali dogovor s ministrom Ćorićem znači radnici, očito je tako oni kažu ja ih citiram, da ih je svjesno prevario, iskoristio i da su vidjeli kroz te razgovore da uopće ne vlada materijom. Znači, u svim zakonskim prijedlozima kod predlaganja zakona lex Plobest, radnici Salonita ispali su iz svih opcija rješavanja. I evo ja citiram što oni mene mole, kod drugog čitanja zakona u saboru molimo da zatražite odgovor što je s radnicima Salonita i zašto su preskočeni kod rješavanja, a isto tako postavljam pitanje, znači osim tih 50 radnika Salonita što je sa svim ovim ljudima koji su radili u Plobestu, iz doline Neretve iz Hercegovine i drugih krajeva koji nisu obuhvaćeni ovim vašim prijedlogom zakona, koji ne spadaju u ove rokove koje ste vi stavili i datume koji su po meni nerazumni, jer ako ste 30.5. stavili kao Dan državnosti, ne znam zašto uzimate sada ovaj datum. Ako već ne želite imati bilo kakve veze s bivšom državom, ali ponovno upadate u jednu kontradiktornost ili nelogičnost jer se pozivate na jedno istraživanje iz 1988. godine. Ono vam je relevantno, a nije vam relevantno to što su ti ljudi u tom periodu radili u Plobestu bili izloženi azbestu i što zbog toga imaju zdravstvene posljedice, dakle tražimo obeštećenje svih radnika, ćemo amandman u tom smjeru, a s ovog mjesta vas pozivam da se uključite u rješavanje i pitanja ovih 50 radnika iz Salonita koji nisu obuhvaćeni onim zakonom kada se rješavalo to pitanje. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. što imamo dvije bitne primjedbe na ovaj zakon, podržati donošenje ovog zakona jer bez obzira na primjedbe koje imamo, opet ne možemo biti protiv da se barem ovih 500 i nešto radnika odnosno bivših radnika obešteti. U prvom čitanju govorio sam o problemu i radnika Salonita iz Vranjica, sjećam se da sam negdje 2010. ili 2011.g. ili čak 2009. bio i i u Vranjicu, jednu subotu ujutro kada smo, kada su nas pozvali sve zastupnike iz naše izborne jedinice i upoznat sam dakle sa problematikom koja se nažalost evo već dugi niz godina nije riješila. Što se tiče kriterija za određivanja prava na obeštećenje, mislim da je on prestrogo postavljen na to da se moraju ispunjavati oba uvjeta, dakle od 8. listopada '91. do 21. listopada 2002. i 5.g. u istom trgovačkom društvu, dakle iz ovoga kako je napisano ispada da neko ko je bio od '88. do '94., dakle 6.g., ne bi imao pravo na obeštećenje, jesam dobro percipiro da to tako piše, što mislim da je nepravedno, taj, taj, ta, ta odredba ublažiti, pa da onda 8. listopada '91. bude zadnji datum koji je netko bio u radnom odnosu, a ne prvi, time bi, ja ne znam o kojem broju ljudi se radi koji bi se dodatno obuhvatio, ali sa, sa aspekta dakle nekakve pravičnosti i proporcionalnosti onda je upitna čak i ustavnost te odredbe, dakle da je zakonodavac, jedan proporcionalni udio za one koji jesu 5.g. bili u, izloženi azbestu, ali nisu bili baš u tim datumima, nego, nego nešto prije, to bi možda bilo pravednije rješenje koje bi onda bilo i financijski održivije. Međutim, bez obzira šta ostaje nepravda, sa ovim, i sa ovih 566 radnika će biti barem u jednom, jednom dijelu radnicima isplaćeno obeštećenje i naravno biti protiv takvog prijedloga ne bi bilo, ne bi bilo razumno, žao mi je što Vlada nije onda iskoristila priliku da obuhvati veći, veći veći broj ljudi. Obzirom da se dakle radi o Konačnom prijedlogu zakona i da se on ustvari u nečemu bitnome razlikuje u odnosu na prvo čitanje, a to je da isplata neće početi 2019. nego 2020.g. onda se barem, nadam se da će se fond potruditi da prva isplata za 2020.g. ne bude baš do kraja godine kad je već bilo u prvom čitanju planirano 2019. nek to bude u prvom tromjesečju ili barem do kraja 4. mjeseca, ne bude, ne ispadne da smo još i odgodili za jednu godinu zbog ovih 20-tak dana šta je zakon došao u 2020., a ne u 2019.g. Da zaključimo, glasat ćemo za amandman koji su predložili kolege iz MOST-a, ali bez obzira što smatramo da bi time zakon bio dobar, nećemo to postavit kao uvjet za donošenje zakona jer će se barem jedan dio nepravde ispraviti, a onda je na nama kad budemo u prilici da ispravimo ostalo. Zahvaljujem.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege,